Hálftími hálfvitanna hefur þessi dagskrárliður, störf þingsins, sem ég tala hér í, oft verið kallaður. Og nú, í breyttu skipulagi þingvikunnar, er hann bara einu sinni í viku í staðinn fyrir tvisvar og vil ég gera athugasemd við það. Nýja skipulagið Nýja skipulagið er jú tilraunaverkefni og hvað varðar þennan tiltekna dagskrárlið finnst mér það hafa mistekist. Jafnvel þó að fleiri þingmenn komist að í hvert skipti þá er það ekki nóg því að þessi dagskrárliður er að mínu mati einn sá mikilvægasti í þingdagskránni. Einu sinni í viku er ekki nóg, enda er vika í pólitík heldur betur langur tími. Í störfum þingsins fá þingmenn tækifæri til að tjá sig á eins óháðan hátt og í raun gerist hér í þingsal. Þetta er dínamískur dagskrárliður, hann getur verið ögrandi. Hann kveikir oft upp í málefnum eða hugmyndum sem annars hefðu alls ekki jafn hæglega fundið sér farveg hingað inn í þingsal. Störfin fúnkera sem stöðutékk á því sem brennur á þingmönnum hverju sinni og gefa málefnum oft ágætismöguleika á fjölmiðlaumfjöllun. Hálftími hálfvitanna er að mínu mati einn vanmetnasti dagskrárliður þingsins og ekki er hann nú tímafrekur eða ófyrirsjáanlegur. Þetta er bara hálftími og hálftími tekur bara hálftíma. Hann hefur verið talaður niður og nú hef ég setið á þingi síðan í nóvember og þetta ku vera síðasta ræðan sem ég held undir þessum dagskrárlið í a.m.k. mjög langan tíma. En ég sendi hér hvatningu mína til þingheims um að standa vörð um þennan dýrmæta dagskrárlið sem störf þingsins eru, því að ég fullyrði að hann sé dýrmætur fyrir lýðræðið sjálft.

Ég tel að um ólögmæta hótun sé að ræða sem fari gegn 23. gr. laga um heilbrigðisstarfsmenn. Nú ber svo við að saman hafa tekið höndum Alþýðusamband Íslands,

„Geri sérfræðilæknar alvöru úr hótun sinni munu sjúklingar að öllum líkindum þurfa að leggja út fyrir öllum kostnaði og sækja svo endurgreiðslu frá SÍ. Nú þegar eiga margir erfitt með að greiða upphafskostnað sinn í greiðsluþátttökukerfunum og margir neita sér um heilbrigðisþjónustu vegna kostnaðar. Stórir hópar fólks munu ekki sjá fram á að geta lagt út fyrir þjónustu sérfræðilækna og þá er ekki minnst á óþægindin sem fylgja því að þurfa að fá kostnaðinn endurgreiddan.“ Forseti. Ég tel að þetta stangist á við lög þar sem segir um hófsemi í 23. gr. laga um heilbrigðisstarfsmenn: „Heilbrigðisstarfsmenn skulu gæta þess við veitingu heilbrigðisþjónustu og framkvæmd starfa sinna að sjúklingar, sjúkratryggingar eða aðrir sem standa straum af kostnaði vegna hennar verði ekki fyrir óþarfa útgjöldum eða óþægindum.“ Forseti. Ég tel ólíðandi að í deilu sinni við Sjúkratryggingar hóti sérgreinalæknar þessu, sem mun bitna á sjúklingum, og hóti lögbroti í eiginhagsmunaskyni.

Í dag á það við um spilakassarekstur opinberra aðila, sem hafa um árabil fjármagnað starfsemi sína með því að reka spilakassa af margvíslegum gerðum þar sem fólk lætur glepjast og spilar frá sér aleiguna og eyðileggur þannig líf sitt og sinna nánustu. Þetta er fíknisjúkdómur af verstu gerð og við verðum að horfast í augu við það. Þetta kallar á aðgerðir strax. Það er því enginn annar kostur fyrir þá aðila sem hafa haldið úti rekstri að fjármagna starfsemi sína með þessum hætti og skiptir engu þótt það hafi mikið rask í för með sér fyrir þá. Þessu verður að hætta strax. Ég er stoltur og ánægður með mín gömlu samtök, SÁÁ, að þau séu nú búin að sjá villu síns vegar og hafi ákveðið að hætta allri spilakassastarfsemi. En einhverra hluta vegna eru enn aðilar í þessu samfélagi sem eiga eftir að gera upp hug sinn. Þar á ég við mikilvægar stoðir í þjóðfélagi okkar, eins og Háskóla Íslands, Rauða krossinn og Landsbjörgu. Það er mjög erfitt að þurfa að standa hér og minna þessa aðila á að gera skyldu sína við veikt fólk. Þessu verður að hætta strax. Ég þekki það af eigin raun að það kostar átak og fórnir að takast á við veikleika sína, en maður verður að gera það. Það er ekki siðferðilega réttlætanlegt að stofnanir eins og Rauða krossinn, Háskóli Íslands og Landsbjörg

Virðulegi forseti. Það er ekki lengi talað í hálftíma en þó merkilegt margt sem þar er sagt. Sjókvíaeldi er atvinnugrein sem er komin til að vera hér á landi. Fiskeldi var stundað í einhverjum mæli hér við land síðustu áratugi og fylgdu því ákveðin vandamál til að byrja með. Margt kom þar til því að tækni, búnaður og þekking voru ekki á því stigi sem er í dag. Ekki var heldur til lagalegur grunnur eða eftirlit af hálfu hins opinbera. Í dag er staðan önnur. Þegar er farið að gæta áhrifa frá fiskeldi á samfélög þar sem það er stundað. Fjölgun íbúa ber vott um meiri væntingar um fjölbreytt störf sem skipta okkur öllu máli. Nú er svo komið að útflutningur á eldislaxi skilar næstmestum verðmætum af öllum þeim fisktegundum sem fluttar eru frá Íslandi. Þessi atvinnugrein hefur farið hratt vaxandi á undanförnum áratug. Við megum eiga von á því að hún skili okkur tugmilljónakróna verðmætum í þjóðarbúið og þess vegna þurfa innviðir að vera til staðar til að tryggja viðhald og vöxt og eins til að tryggja sem mestan ávinning. Það þarf að huga að uppbyggingu innviða í þeim byggðarlögum sem byggja á fiskeldi svo að atvinnugreinin geti eflst enn frekar. Samgönguáætlun gerir ráð fyrir að grunnnet samgangna, t.d. á Vestfjörðum, verði fært til nútímans innan fimm ára en við eigum ekki stoppa þar heldur huga enn frekar að viðhaldi og endurgerð vega á milli þéttbýlisstaða. Þannig tryggjum við leiðslurnar sem veita aukið vítamín í efnahagslífið. Virðulegi forseti. Þá þarf að huga að fara yfir laga- og reglugerðarumhverfi sem snýr að sveitarfélögum þar sem sjókvíaeldi er stundað og skýra heimildir til gjaldtöku með það að markmiði að tryggt sé að tekjur af slíkri gjaldtöku standi undir nauðsynlegum verkefnum sem sveitarfélögin þurfa að standa undir til að þjónusta eldið. Ég tel að það fyrirkomulag sem komið var á nýlega með fiskeldissjóði fyrir sveitarfélög sé ekki nægilega skilvirkt. Horfa þarf til þess að samræma alla gjaldtöku af eldinu og skipta tekjum bróðurlega á milli ríkis og sveitarfélaga. Þannig náum við hámarksábata fyrir nærsvæðissamfélög og þjóðina sjálfa.

rannsóknarstofu í stað þess að nýta mannauð og tæki sem hér á landi eru. Var jafnframt óskað upplýsinga um innihald samninga við hina dönsku aðila. Nú, sjö vikum seinna, hefur ráðuneytið enn ekki svarað nefndinni þrátt fyrir margar ítrekanir og óska ég eftir því að hæstv. forseti þingsins aðstoði fastanefnd Alþingis í þessum raunum. Í hádeginu í dag birtist í Vísi sú frétt að Landspítalinn hafi verið búinn að gefa heilbrigðisráðuneytinu jákvætt svar við því að taka við þessum leghálssýnarannsóknum. Nú man ég ekki betur en það hafi komið fram að spítalinn hafi ekki verið spurður né kallað eftir frekari verkefnum þegar þeim var falið án spurninga að annast brjóstaskimanir. En af þeim fjölmörgu sérfræðingum sem hafa tjáð sig um málið hafa aðeins tveir mælt með því að þessar rannsóknir séu fluttar úr landi, þar af annar sem leiðir þetta starf fyrir heilbrigðisráðuneytið. Allir aðrir, þeirra á meðal nokkur fagfélög, vilja að rannsóknirnar séu gerðar á Landspítalanum. Ákvörðun um að leita til hina dönsku rannsóknarstofu til að taka við rannsóknum á leghálssýnum var ekki tekin fyrr en eftir miðjan nóvember en þá þegar lá fyrir að Landspítalinn taldi sig geta tekið við þessum rannsóknum. Þetta og fleira kemur fram í glænýrri frétt Vísis um þetta mál. Herra forseti. Hvers vegna íslensk stjórnvöld ákváðu að sniðganga íslenskt rannsóknarfólk og þann tækjakost sem við höfum yfir að ráða og færa þessi verkefni út fyrir landsteinana er með öllu óskiljanlegt. Ítreka ég beiðni mína til hæstv. forseta að liðsinna okkur í hv. velferðarnefnd til að reyna að kreista svör úr heilbrigðisráðuneytinu eftir sjö vikna bið.

Mér þykir áhugavert að skoða ólíkt gengi meiri hlutans í ríkisstjórnarsamstarfinu og meiri hlutans í Reykjavík. Á þessu kjörtímabili hafa flokkarnir sem mynda meiri hluta á Alþingi tapað verulegu fylgi, en meirihlutaflokkarnir í borgarstjórn hafa aukið fylgi sitt umtalsvert. Það er áhugavert að kafa ofan í þetta samhliða því að skoða hvað hefur einkennt vinnubrögð hvors meiri hluta um sig. Þorsteinn Pálsson gerir það í áhugaverðri grein í Fréttablaðinu á dögunum. Hann rifjar upp að almenningur virðist almennt sáttur við að ríkisstjórnin skuli hafa leyft sérfræðingum á sviði sóttvarna að ráða för gegn veirufaraldrinum. Að því leyti til og mögulega að ýmsu öðru leyti hefur faraldurinn þannig að hjálpað ríkisstjórninni. Þess Þess utan hafa ríkisstjórnarflokkarnir ekki staðið fyrir miklum breytingum nema auðvitað niðurbrotinu á því heilbrigðiskerfi sem við höfum þekkt lengi og haft góða reynslu af. Ágreiningurinn snýst meira um allt hitt sem ríkisstjórnin hefur látið ógert en samt tapar meiri hlutinn eða stjórnarflokkarnir fylgi. Þessu er öfugt farið í borgarstjórn. Þar hefur meiri hlutinn verið á fullu við að hrinda í framkvæmd nýrri og metnaðarfullri stefnu í skipulags- og samgöngumálum. Framkvæmdin er sannarlega ekki óumdeild og ekki án mistaka. Samt eykst fylgi meirihlutaflokkanna. Samantekið orðar Þorsteinn það um það bil svona í grein sinni: Stefna ríkisstjórnarinnar er íhaldssöm kyrrstöðustefna, ferð til framtíðar án fyrirheits. Stefna meiri hlutans í borginni er frjálslynd framfarastefna, skýr framtíðarsýn. Herra forseti. Samkvæmt þessu er meiri eftirspurn eftir virkri, frjálslyndri framfarastefnu sem kallar á umræðu og skoðanaskipti um einstaka aðgerðir frekar en eftir íhaldssamri kyrrstöðu sem hreyfir ekki við umræðunni. En kyrrstaðan er auðvitað þægilegri fyrir ráðandi stjórnvöld og ef marka má nýleg orð forsvarsfólks ríkisstjórnarinnar þá stefna þau að því akkúrat að festa þessa kyrrstöðu í sessi eftir næstu kosningar.

Það mætti kannski segja að það snúi að því sviði töfrabragðafræðanna sem kallast í almennu máli sjónhverfingar, en sjónhverfingar ganga í aðalatriðum út á að halda því sem raunverulega fer fram

varðar mestu að halda mönnum uppteknum við eitthvað sem engu skiptir og þegar sjónhverfingin hefur átt sér stað er allt um garð gengið. Herra forseti. Stjórnvöld kynntu með trumbuslætti auknar opinberar framkvæmdir í upphafi árs 2019 þegar ljóst var að fjárfestingar atvinnulífsins voru að dragast stórlega saman. Í upphafi veirufaraldursins voru trommurnar aftur teknar fram og takturinn enn sleginn um auknar opinberar framkvæmdir.

Á síðasta ári, 2020, drógust opinberar framkvæmdir aftur saman, nú um 9,3%. Auðvitað eru þessar staðreyndir afleitar fyrir ríkisstjórnina sem hefur þarna orðið uppvís að því að sjónhverfingin mistókst. Yfirlýsingar ráðamanna á síðustu árum um aukin útgjöld til fjárfestinga í innviðum, vegakerfinu, höfnum, flugvöllum, eru orðin tóm, blekking. Aukningin er í raun samdráttur. En verra er að þessi samdráttur hefur þau áhrif að enn meiri þörf er á innspýtingu til innviðauppbyggingar á næstu árum þegar við þurfum jafnframt að takast á við afleiðingar veirufaraldursins. Herra forseti.

segir í 1. gr., með leyfi forseta: „Lög þessi kveða á um rétt einstaklinga til þess að skilgreina kyn sitt og miða þannig að því að tryggja að kynvitund þeirra njóti viðurkenningar.“ Við erum ekki öll menn. Sama hversu mikið og mörg vilja svo gjarnan halda í þessa tilgangslausu málvenju þá er það einfaldlega svo að við skilgreinum okkur ekki öll sem sískynja karlmenn. Við erum öll alls konar og höfum öll rétt til þess að borin sé virðing fyrir kyneinkennum, kyngervi, kynvitund, kyntjáningu og líkamlegri friðhelgi okkar. Ákveðin mótstaða hefur verið gagnvart því að nota kynhlutlaust mál en auðvitað á Alþingi og opinberar stofnanir að vera leiðandi í því að koma á nýjum málvenjum. Það er eðlilegt fyrir tungumál að þróast og ákveðin elítismi fólginn í því að viðhalda tilgangslausum kynjuðu málvenjum sem útskýrist kannski einna helst af hræðslu við breytingar og tilfinningu um að verið sé að ganga á rétt hinna ráðandi sískynja kvenna og karla. Eiríkur Rögnvaldsson, prófessor emeritus í íslenskri málfræði, benti nýlega á í einum af pistlum sínum, með leyfi forseta: „Mörgum finnst þessi orð hljóma undarlega og jafnvel vera kjánaleg. Það er alveg eðlilegt — ný orð verka yfirleitt framandi á okkur. Það þarf að venjast þeim, og það tekur tíma. Mörg orð sem við notum athugasemdalaust og umhugsunarlaust á hverjum degi þóttu undarleg þegar þau komu fyrst fram. Einn helsti nýyrðasmiður landsins á síðustu öld, Halldór Halldórsson prófessor, sagði að það þyrfti að segja nýtt orð 60 sinnum til að venjast því. Prófið það!“ A (eða otila.is) er að finna hugtök sem ná yfir hinsegin veruleikann og leggja grunninn að skilningi á hinsegin málefnum. Kynnum okkur málin og tökum þátt í þessari mikilvægu breytingu á málvenjum okkar. Við töpum ekkert á því.

Herra forseti. Það þarf ekki að tíunda mikilvægi norðurslóða í heimsmálunum og ríkin átta hafa náð árangri með samvinnu í Norðurskautsráðinu. Ég nefni þar samning um leit og björgun og um fiskveiðar,

heimskautasjávarkóði. Þetta minnir okkur á sérvanda í norðurskautsmálum sem er varnar- og öryggismál. Þau eru ekki rædd á vettvangi Norðurskautsráðsins og þau eru ekki rædd á vettvangi þingmannaráðstefnu norðurslóða. Það er líka almenn stefna að halda lágspennu við á norðurslóðum og Ísland hefur þar sína rödd líka. Það minnir okkur á að það vantar umræður og vinnu frammi fyrir aukinni spennu sem er á norðurslóðum og auknum hernaðarumsvifum. Fram til 2014 tóku Rússar þátt í umræðuvettvangi herja norðurslóðalandanna, en eftir Krím-málið var þeim vikið þaðan.

í anda hins kóðans. Það gerum við á þessu yfirstandandi ári, tel ég, og næstu árum þar á eftir. Þá nýtum við Hringborð norðurslóða, vaxandi samtök þingmanna fyrir friði, sem eru nýstofnuð, stofnanir eins og Open Diplomacy í Evrópu, Wilson-stofnunina í Washington, og, ekki hvað síst, samstarfsvettvang landhelgisgæsla norðurslóðaríkjanna og auðvitað Sameinuðu þjóðirnar. Kóðinn segði til um umgengnisreglur og samskiptareglur öryggis- og varnaraðila á norðurslóðum og hegðan

Herra forseti. Getur Ísland orðið óbyggilegt á okkar líftíma? Já. Hvert er stærsta hagsmunamálið þegar öllu er á botninn hvolft? Það er Golfstraumurinn. Ef, og jafnvel þegar, Golfstraumurinn breytist er hætta á því að hitastigið hér falli meira en um 10° C, samkvæmt nýlegri úttekt New York Times. Það er mjög mikið. Ísland yrði þá eins og Svalbarði. Og, herra forseti, með fullri virðingu fyrir Svalbarða þá vil ég ekki búa á Svalbarða. Lífinu eins og við þekkjum það væri þar með lokið. Fasteignar okkar yrðu verðlitlar, jafnvel verðlausar. Verðmæti okkar í krónum yrðu einnig verðlaus og fiskurinn færi. Áhrifin yrðu einnig skelfileg annars staðar í heiminum, m.a. hækkun sjávarmáls í Bandaríkjunum, sterkari fellibyljir, nístingskuldi í Evrópu og þurrkar í Afríku.

Einungis þann möguleika að straumurinn fari að haga sér öðruvísi ber að taka mjög alvarlega. Við Íslendingar ættum því að huga miklu meira að hafinu í kringum okkur og ekki síst Golfstrauminum, sem er bókstaflega lífæð okkar. Hann er lífæð okkar, hann er sannkallaður lífsstraumur. Herra forseti. Flest annað sem við deilum um í þessum sal getur einfaldlega beðið á meðan staðan er svona.

af hóp sem hefur verið stofnaður sem heitir Áhugafólk um samgöngur fyrir alla. Hann hefur lagt til mun ódýrari lausn heldur en borgarlínan

Þar er m.a. lagt til að sérakreinar verði styttri og verði hægra megin. Það verði bætt við mislægum gatnamótum þannig að Miklabrautin geti uppfyllt þá skyldu sem henni var ætlað í byrjun, að vera ljóslaus, þ.e. að það sé hægt að ferðast austur eða vestur um Reykjavík án þess að stoppa á ljósum á 300 metra bili

Hún mun væntanlega draga saman bílaumferð í borginni um 4%. Með því að hún verði tekin í framkvæmd þá mun hún tefja eða leggja auknar tafir á 88–96% þeirra sem eru í umferðinni til að flýta för 4–12%.

Í samningnum og viðauka hans er verið að tryggja eftirlitsskyldu með því að staðið sé við samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Ríkisstjórnin á nefnilega að vera búin að leggja fram frumvarp og lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna um málefni fatlaðs fólks.

eða yrði fyrir ofbeldi af hálfu samnemenda eða annars með þeim afleiðingum að barnið bryti bein eða yrði fyrir öðrum líkamlegum skaða þá hygg ég ekki að foreldri þess sama barns myndi ímynda sér að það þyrfti að berjast við kerfið og öll kerfin sem við höfum til að fá aðstoð fyrir barnið. Ef sama barn hins vegar lendir í áfalli eða einelti eða öðru andlegu ofbeldi þá búum við því miður í dag við þá stöðu að foreldri getur búist við því að fá nei á á einum stað, bendingu um að fara eitthvað annað á öðrum eða standa frammi fyrir ógnarlöngum biðlista á þeim þriðja og standa síðan í hringavitleysu með þessi úrræði

er engum einum aðila að kenna. Þetta er ekki fyrirspurn til hæstv. heilbrigðisráðherra. Ég hygg að þetta snúi að viðhorfi í samfélagi okkar sem endurspeglast innan stofnana þess sem við byggjum til að takast á við vandamál eins og þessi, þ.e. muninn á líkamlegu heilbrigði annars vegar og andlegu heilbrigði hins vegar. Það er sjálfsagt að við lítum á andlegt heilbrigði sem sjálfsagðan hlut af okkar daglega lífi og að kerfin okkar sé undir það búin að taka á móti fólki sem verður fyrir áföllum eða ofbeldi eða hverju sem er sem hefur neikvæð áhrif á andlega heilsu þess og getu til að starfa í samfélaginu.

Sá skóli hefur þróast í gegnum árin og skapað mikinn og góðan jarðveg fyrir þá miklu grósku sem þar hefur myndast til að nýta tækifæri framtíðarinnar sem við eigum í íslenskri náttúru og íslensku hugviti. Þar hafa

að það þarf alltaf að fara eftir einhverjum fyrir fram ákveðnum reglum þar. Þetta fræ verður ekki vökvað meðan það er fast inni í þessum kassa. Núna er kannski aðalvandamálið að ekki er hægt að ákveða

Verkefnið verður þannig brú yfir í þá viðspyrnu sem væntanlega mun skapast þegar faraldurinn lætur undan. Átakið er þannig hannað að horft er sérstaklega til þeirra sem verið hafa lengi án atvinnu og eru við það að fullnýta rétt sinn til atvinnuleysisbóta. Sveitarfélög, stofnanir og félagasamtök geta öll tekið þátt. Sveitarfélögin geta einmitt beitt sér í að skapa störf sem eru í meira mæli unnin af konum, til að mynda í félagsþjónustu og í skólakerfinu. Af fyrirtækjum er horft til lítilla og meðalstórra fyrirtækja upp að 70 starfsmönnum. Framlagið er mikilvægt og er meira en 500.000 kr. með hverju starfi í sex mánuði, umtalsvert meiri stuðningur en áður hefur þekkst.

að aðilar sem standa að verkefninu taki við sér. Árangur okkar í baráttunni við faraldurinn hefur gert stjórnvöldum kleift að taka ákvarðanir eins og þá sem var tekin í gær, sem mun skapa viðspyrnu fyrir mikilvæga atvinnugrein, þ.e. ferðaþjónustuna. Það skiptir því máli að þetta heppnist allt saman vel.

Virðulegi forseti. Í dag birtist frétt á Vísi um leghálsskimanir þar sem segir að heilbrigðisráðherra hafi tekið ákvörðun um að leita til erlendrar rannsóknarstofu eftir að afstaða Landspítalans lá fyrir um að spítalinn bæði gæti og vildi taka að sér þessar rannsóknir leghálssýna. Þetta hefur reyndar mátt ráða af ummælum og greinum lækna en það sem er nýtt í þessari frétt er að þarna segir að heilbrigðisráðuneytið hafi kostnaðinn hérlendis of mikinn. Í þessum sal hefur af hálfu hæstv. heilbrigðisráðherra verið talað um að hér hafi verið um öryggismál að ræða en fréttir dagsins greina hins vegar frá því að þetta hafi verið kostnaðarmál. Þegar ákvörðunin um að flytja rannsóknirnar út fyrir landsteinana var tekin hafði minni hluti fagráðs talað fyrir því, aðrir ekki. Mat sérfræðinga á Landspítalanum var að skimunin ætti að vera áfram hér á landi. Samtök yfirlækna á Landspítalanum segja að yfirvöld hafi hunsað álit fjölmargra fagaðila og við höfum séð allnokkrar ályktanir fagaðila þess efnis. Hafi það verið kostnaðurinn sem að endingu trompaði faglegar röksemdir lækna og sérfræðinga innan kerfisins þarf að rökstyðja það og hvernig heildarmat ráðuneytisins var þá um kostnað, öryggi og aðgengi, þetta allt vegið saman. Og hvað það gerir fyrir aðgengi að sýnum, hvað það gerir fyrir boðleiðir, hvað það gerir einmitt fyrir öryggi og gæði og fyrir upplifun kvenna af íslenskri heilbrigðisþjónustu, fyrir sérþekkingu og sérhæfð störf. Hafi þetta verið gert vegna kostnaðar þarf hæstv. heilbrigðisráðherra að geta sagt það berum orðum. Ég lagði nýlega fram skýrslubeiðni ásamt allnokkrum öðrum þingmönnum um að óháður aðili vinni skýrslu um þetta mál með það að leiðarljósi að fá fram upplýsingar um þennan aðdraganda. Markmiðið var að með því mætti stuðla að því að konur geti treyst kerfinu og að almenningur beri traust til þessa kerfis um skimun fyrir krabbameini í leghálsi. En fréttir dagsins í dag, um að kostnaður hafi trompað aðrar röksemdir sérfræðinganna, gera því miður hið gagnstæða.

Herra forseti. Í byrjun þessarar viku hófst fundur kvennanefndar Sameinuðu þjóðanna. Hann stendur í tvær vikur og þar er fjallað um fjölmörg málefni sem varða stöðu og réttindi kvenna. Meginþema fundarins er virk þátttaka kvenna á öllum sviðum, útrýming ofbeldis og valdefling allra kvenna og stúlkna. Orð aðalritara Sameinuðu þjóðanna í upphafi fundarins voru eftirminnileg. Hann sagði m.a., með leyfi forseta: „We need to move beyond fixing women and instead fix our systems.“ Þetta mætti þýða þannig: Við verðum að hætta að lagfæra konur og byrja á að lagfæra kerfin okkar. Þetta eru mikilvæg skilaboð. Hversu oft er ekki sagt: Konur þurfa bara að vera duglegri, duglegri að mennta sig, gefa kost á sér að mæta í viðtöl, að krefjast launahækkana o.s.frv. Þá er ekki síður sagt þegar konur verða fyrir kynferðislegu eða kynbundnu ofbeldi: Konur eiga ekki að klæða sig svona eða hinsegin, konur eiga ekki að vera einar á ferð, konur eiga að passa drykkina sína, konur eiga þetta og konur eiga hitt. Niðurstaðan er sem sagt að konur geti sjálfum sér um kennt, konur eigi að vera öðruvísi. Þetta eru úrelt og hættuleg viðhorf sem verður að útrýma. Einbeitum okkur í staðinn að því að breyta samfélaginu þannig að konur geti óttalaust tekið fullan þátt án þess að þurfa að breyta sér.

Virðulegi forseti. Eftir reynslu síðasta árs held ég að við getum öll verið sammála um að fjarvinna hefur bæði kosti og galla. Það er ótrúlegt að sjá breytinguna sem hefur orðið á einu ári. Í meira en 20 ár hefur landsbyggðarfólk hvatt til þess að samfélagið nýti betur kosti tækninnar til fjarkennslu og fjarvinnu en oft mætt ótrúlegu tómlæti. Þessa dagana tala margir um tækifærin sem felast í því að nýta kostina áfram að loknu Covid og ég tek heils hugar undir mikilvægi þess. Það væri samt blekking að halda að það gerist af sjálfu sér. sér. Einstaklingar þurfa að taka meðvitaða ákvörðun um að nýta kostina áfram þannig að haldið verði áfram að sníða gallana af, bæta tæknina og færnina við að nýta hana. Við verðum að gæta þess að regluverkið skapi ekki hindranir, eins og það gerði t.d. lengi vel í sveitarstjórnarlögum. Stjórnendur stofnana og fyrirtækja þurfa að grandskoða hvernig tækifæri fjarvinnu og fjarnáms nýtast sem best. Þá mun allt samfélagið hagnast. Fyrr í þessari umræðu var nefnt að nú stæði yfir tilraun á Alþingi með breytt skipulag þingvikunnar. Það skipulag er vissulega ekki gallalaust en ég tel afskaplega mikilvægt að halda í kostina í því, t.d. að tryggja áfram snurðulausa þátttöku bæði þingmanna og gesta á fjarfundum nefnda og nú þegar einn dagur vikunnar er skipulagður sem fjarvinnudagur hefur það miklu fleiri kosti en ég bjóst við fyrir okkur landsbyggðarþingmenn, því að þetta skipulag hefur margþætt áhrif á möguleikana til að samhæfa ólík hlutverk starfsins.

Herra forseti. Mig langar að ræða hér um landsbyggðirnar og stöðu þeirra. Við erum allt of gjörn á að ræða um þær í samhengi við eitthvað leiðinlegt og neikvætt, eins og fólksfækkun og erfiða stöðu atvinnulífs. Staðreyndin er hins vegar, herra forseti, að í raun hafa landsbyggðirnar aldrei staðið jafn sterkt og nú.

Þannig myndi t.d. höfuðborgarsvæðið allt ekki teljast vera þéttbýli í Kína. Herra forseti. Við höfum teiknað upp þá mynd að vöxtur höfuðborgarsvæðisins hafi verið öðrum landshlutum dýrkeyptur og í raun sé Ísland orðið að borgríki með hnignandi dreifbýli.

Við þurfum að tryggja samgöngur um allt land. Við þurfum að opna fleiri gáttir inn í landið. Við þurfum fyrst og fremst aukinn jöfnuð til búsetu á landinu. Ég hef nefnt það hér áður að við þurfum að vera duglegri við að setja upp byggðagleraugun í öllum störfum

En fyrst og fremst vil ég skora á þingheim, skora á fjárlaganefnd sérstaklega að hafa byggðagleraugun uppi í tengslum við vinnu við komandi fjármálaáætlun, því að það skiptir máli fyrir framtíð þjóðarinnar.

Virðulegi forseti. Skýrsla þessi er flutt á Alþingi í samræmi við ný ákvæði sóttvarnalaga þar sem segir að ráðherra skuli upplýsa Alþingi um sóttvarnaaðgerðir með mánaðarlegri skýrslugjöf, enda hafi aðgerð varað lengur en í tvo mánuði. Ég hef átt þess kost að eiga orðastað við Alþingi oft áður en nú er það gert í samræmi við þennan umbúnað í lögum. Það er óhætt að segja að staðan á heimsfaraldrinum hér á landi sé góð. Við höfum náð góðum árangri í baráttunni við faraldurinn og þann árangur má þakka þjóðinni allri. Við höfum staðið saman, við höfum fylgt reglunum, við höfum sýnt varkárni og þolgæði á þessum fordæmalausu og krefjandi tímum. Í nýrri könnun Gallup var spurt um afstöðu fólks á Íslandi til sóttvarnaaðgerða stjórnvalda vegna Covid-19. Niðurstaðan er sú að alls eru 92% landsmanna ánægð með aðgerðirnar. Lítill munur er á afstöðu til sóttvarnaráðstafana eftir búsetu og þeir sem mælast fullkomlega ánægðir, mjög ánægðir eða frekar ánægðir eru samanlagt 92%, eins og áður segir, og er það sama niðurstaðan hvort sem litið er til Reykjavíkur, nágrannasveitarfélaga eða annarra sveitarfélaga á landsbyggðinni. Það er mjög gott að sjá þessar niðurstöður og finna að almenningur ber traust til þeirra aðgerða sem grípa hefur þurft til vegna faraldursins og fyrir það er þakkað hér. Takmarkanir eru trúlega hvergi minni í Evrópu en hér á landi einmitt núna og óendanlega mikilvægt er að varðveita þann góða árangur og fara varlega áfram. Um tíma leit út fyrir að við gætum verið að fá nýtt hópsmit en sem betur fer virðist svo sem unnt hafi verið að koma í veg fyrir það með markvissum sóttvarnaaðgerðum. Sóttvarnalæknir lagði það til við mig nú um nýliðna helgi að halda samkomutakmörkunum innan lands að mestu óbreyttum. kynntar óverulegar breytingar á sóttvarnaráðstöfunum sem taka gildi á morgun og byggja í meginatriðum á tillögum sóttvarnalæknis og fela fyrst og fremst í sér auknar kröfur um skráningu gesta og smitgát í tengslum við viðburði. Þá eru líka gerðar ríkari kröfur til sóttvarnaráðstafana þar sem boðið er upp á hlaðborð.

ekki út innan lands. Í fyrrnefndu minnisblaði sóttvarnalæknis sem hann skilaði til mín um helgina eru tillögur að breytingum á aðgerðum á landamærum. Þær tillögur eru í skoðun í ráðuneytinu og frá þeim verður greint í

hvort sem þau eru upprunnin innan EES-svæðisins eða utan þess að því tilskildu að þau uppfylli sömu kröfur og leiðbeiningar sóttvarnalæknis. Einstaklingar sem framvísa slíkum vottorðum þurfa hvorki að fara í sýnatöku eða sóttkví né framvísa vottorði um neikvætt PCR-próf á landamærum. Í minnisblaði sóttvarnalæknis segir, með leyfi forseta: „Bólusetningarvottorð og vottorð um fyrri Covid-sýkingu utan EES-svæðisins verði tekin gild eins og vottorð innan EES-svæðisins. Sömu kröfur verði gerðar til allra vottorða.“ vottorða.“ Þetta er tillaga sóttvarnalæknis sem ég fer að í einu og öllu. Reglugerð um för yfir landamæri sem heyrir undir dómsmálaráðherra verður breytt þannig að almennt bann við tilefnislausum ferðum þriðja ríkisborgara yfir ytri landamæri nær ekki til einstaklinga sem eru með umrædd vottorð. Það er jafnframt algerlega í samræmi við tillögu sóttvarnalæknis. Bólusetningar ganga vel hér á landi. Nú hafa 13% þjóðarinnar fengið fyrsta skammt bóluefnis eða báða. Það eru 36.755 einstaklingar. Við í heilbrigðisráðuneytinu greindum frá því í byrjun árs að ætlunin væri að um 45.000 einstaklingar hefðu fengið bóluefni hér á landi í lok mars en miðað við áætlanir verður þessi tala um 43.000 manns svo að áætlanir okkar standast að því leyti. Ný könnun MMR sem var framkvæmd í mars 2021 sýnir að bólusetningarvilji landsmanna er mikill. Um 94% landsmanna hafa þegið eða hyggjast þiggja bólusetningu gegn Covid-19 og það er jákvætt að mikill meiri hluti landsmanna hyggst þiggja þessa bólusetningu. Dreifingaráætlanir fyrir annan ársfjórðung liggja ekki fyrir en það er von á því að þær berist fljótlega. Bólusetning gengur vel um allt land. Bólusetningu heilbrigðisstarfsfólks sem er bólusett með AstraZeneca hefur verið frestað tímabundið í varúðarskyni vegna tilkynninga um hugsanlegar aukaverkanir. Málið hefur verið til athugunar hjá Lyfjastofnun Evrópu og er að vænta niðurstöðu af þeirri rannsókn á morgun. Í framhaldi af því verður tekin afstaða til áframhaldandi notkunar efnisins hér á landi. (Forseti hringir.) Þá hóf sérfræðinganefnd Lyfjastofnunar Evrópu áfangamat á Covid-19 bóluefninu Spútnik á dögunum og íslensk stjórnvöld fylgjast með þróun mála hjá lyfjaefnaframleiðandanum.

þannig meint að þeir sem koma utan Schengen-svæðisins hafa þurft að vera í brýnum vinnuerindum, með vottorð upp á það, eða að hitta fjölskyldu eða eitthvað slíkt.

Þetta hafa flest ríki Evrópu gert og við höfðum þennan hátt á um stund í fyrra. Ég velti þessu fyrir mér núna þar sem yfirlögregluþjónn á Keflavíkurflugvelli sagði í fjölmiðlum, með leyfi forseta: „Þetta gerir auðveldara að snúa þeim við sem ekki mega koma hingað … En þetta tryggir það líka að við sjáum alla farþega sem koma hingað, hverjir þeir eru og hvaðan þeir koma.“

Virðulegi forseti. Eins og ítrekað hefur komið fram hér í umræðu um sóttvarnaráðstafanir á Íslandi, hvort sem er innan lands eða á landamærum, höfum við haft þann

byggir sóttvarnalæknir það á rannsóknum og upplýsingum um virkni bóluefna. Þar kemur fram, sem er mjög mikilvægt að halda til haga í þessari umræðu,

og henni verði breytt þannig að almennt bann við tilefnislausum ferðum þriðja ríkis borgara nái ekki til einstaklinga sem eru með fullnægjandi vottorð af því tagi sem voru nefnd hér

að fá að fara yfir í hinn hluta yfirskriftar þessarar skýrslugjafar. Nú bíða allflestir hér á landi og víðar í ofvæni eftir því að fá bóluefnasprautu. Allt gengur á afturfótunum hjá Evrópusambandinu og hægt er að lesa í erlendum fjölmiðlum að Evrópusambandið sjálft, eða framkvæmdastjórn þess, hafi selt bóluefni til annarra ríkja utan sambandsins. Það er gert á sama tíma og aðildarríkjum er meinað að fara sjálfstætt þrátt fyrir að hægt gangi innan sambandsins. Enn er ekki komin fram afhendingaráætlun fyrir annan ársfjórðung og ég vil því spyrja hæstv. heilbrigðisráðherra: Þegar ákveðið var að hanga með Evrópusambandinu var þá aldrei á neinum tímapunkti athugað hvort við ættum frekar að fara sjálfstætt, sem sjálfstæð þjóð, í viðræður við bóluefnaframleiðendur? Og hitt: Var aldrei athugað hvort við gætum farið í samvinnu við Bretland sem sýnt hefur undraverðan árangur við öflun og bóluefnagjöf til þegna sinna og það í krafti sjálfstæðis

algerlega sannfærð um að sú ákvörðun að vera samferða Evrópusambandinu í þessum efnum var rétt. Við höfum verið við borðið ásamt Norðmönnum sem hafa líka farið þessa leið við teljum að með þeirri nálgun höfum við fengið aðgengi og aðkomu að samningum og upplýsingum sem hefðu ekki verið eins aðgengilegar með öðru móti. Það breytir því ekki að það kunna að vera aðrir möguleikar í stöðunni. Ég hef bara ekki heyrt um þá og ég hef ekki heyrt fólk nefna önnur plön en þau að vera samferða Evrópusambandinu í þessum efnum. Hins vegar deili ég því algjörlega með hv. þingmanni að það er löngu tímabært að við fáum upplýsingar um afhendingaráætlun fyrir ársfjórðung

Virðulegur forseti. Ég vil byrja á því að fagna þeim ákvörðunum sem voru teknar í gær, bæði af hálfu hæstv. heilbrigðisráðherra og hæstv. dómsmálaráðherra, um að opna loksins landið að einhverju marki með þeirri aðferð sem þar var ákveðin í gær, að taka gild bólusetningarvottorð frá löndum hvaðanæva úr heiminum og opna þannig fyrir frjálsa för, í lögmætum tilgangi að sjálfsögðu, m.a. frá okkar helstu vinaþjóðum, Bandaríkjunum, Bretlandi og Ísrael, þar sem náðst hefur í öllum þessum þremur ríkjum stórkostlegur árangur í bólusetningum. Ég hef hins vegar lýst þeirri skoðun minni í aðdraganda þessarar ákvörðunar og líka í gær og vil árétta það hér að ég geld varhuga við því að til frambúðar eða til lengri tíma verði sú regla í gildi hér eða í öðrum löndum að för fólks um landamæri verði takmörkuð við bólusetningar. Það held ég að væri glapræði og ekki í samræmi við þá við þá sýn sem ég vona að flestir hér hafi, að menn geti um frjálst höfuð strokið þegar þeir fara á milli landamæra í lögmætum tilgangi. En ég ætlaði nú ekki að ræða þetta sérstaklega, vildi bara árétta þetta. Mig langaði að nefna það að aðlögunarhæfni mannsins er mjög mikil og og tilvísun hæstv. heilbrigðisráðherra til skoðanakannana um ánægju landsmanna til sóttvarnaaðgerða ber þess vitni. En það er hins vegar staðreynd að atvinnuleysi hefur miklu víðtækari áhrif en bara á

embættismenn á sviði lýðheilsu, sem var mikið tískufyrirbæri hér, a.m.k. fyrir nokkrum árum, hafi sérfræðing á þessu sviði. Hefur þetta fólk og aðrir sérfræðingar í heilbrigðismálum, lagt mat

meðalhóf og yfirvegun og eru minnstu takmarkanir á daglegu lífi sem um getur í Evrópu. Hv. þingmaður spyr sérstaklega um lýðheilsusjónarmið og vísar til þess að þau sjónarmið hafi verið í tísku einhvern tímann á árum áður. Ég vil fullvissa hv. þingmann um að lýðheilsusjónarmið eru viðfangsefni heilbrigðisyfirvalda og samfélagsins alls

geðheilsuvanda sem kann að hljótast af sóttvarnaráðstöfunum og/eða atvinnuleysi o.s.frv. Þá er því til að svara að ég hef sett í gang tvo stýrihópa í samstarfi við embætti landlæknis og raunar undir forystu embættisins þar sem öðrum er ætlað að vakta sérstaklega lýðheilsuvísa og lýðheilsusjónarmið í gegnum faraldurinn, og ekki bara í gegnum faraldurinn og áhrif af faraldrinum, heldur líka áhrif af sóttvarnaráðstöfunum og síðast en ekki síst af þeim samfélagslegu áhrifum sem við höfum séð alls staðar. Þar er atvinnuleysið langalvarlegast. Hinn stýrihópurinn vaktar sérstaklega geðheilbrigðismálin vegna þess að við höfum ástæðu til að ætla að þar verði fólk fyrir bæði beinum og óbeinum áhrifum af faraldrinum. Það skiptir mjög miklu máli að vakta þessar mögulegu breytingar jafnharðan en ekki bara þegar faraldurinn er að baki, vegna þess að við þurfum að vera tilbúin að grípa inn jafnóðum og höfum enda gert það og höfum afgreitt hér frá þinginu í sérstökum fjárveitingum 540 millj. kr. á árinu 2020 og annað eins á þessu ári, til þess að styðja betur við geðheilbrigðisþjónustu um allt land.

Þetta eru ógnvænlegar tölur og mjög mikilvægt að menn átti sig á því þegar sóttvarnaaðgerðum er beitt. Þess vegna velti ég því líka fyrir mér þegar hæstv. ráðherra nefnir að hún hafi sett þessa hópa í gang í dag hvort það

Ég hjó eftir því í fréttum frá Noregi í gær, þar sem gripið er til mjög harðra aðgerða sem margir furða sig á — það er búið að bólusetja um 250.000 manns í Noregi en gripið er til harðra aðgerða þar þar stígur fram hver prófessorinn á eftir öðrum, prófessor í sálfræði sem nefnir það einmitt sérstaklega að ráðist sé í þessar hörðu aðgerðir án þess að bera saman kostnaðinn og gagnsemina við afleiðingarnar. Prófessor í lögfræði tjáði sig líka um þessar aðgerðir og taldi Norðmenn vera komna á mjög grátt svæði með þessum aðgerðum í ljósi tilefnins

þannig hér á Íslandi að vegna þess hvernig sóttvarnalöggjöfin er hugsuð eru miklar skyldur lagðar á herðar sóttvarnalækni, eins og hv. þingmaður veit, um að gera tillögu við ráðherra hverju sinni. Síðan er það ráðherra og ráðuneytisins að yfirfara þær tillögur og vega og meta þær með hliðsjón af meginreglum stjórnsýsluréttarins og öðrum slíkum málefnalegum sjónarmiðum. Það höfum við ítrekað gert og við vitum að við höfum lagt mikla áherslu á að þessi gögn væru öll aðgengileg. Ég tel að það hefði verið erfitt að ráðast í það að meta eitthvað fyrir fram, segjum í febrúar fyrir ríflega ári síðan, um faraldur sem við vissum mjög lítið um hvernig myndi ganga yfir. En ég fullvissa hv. þingmann um að ég hafði hraðar hendur þegar kom að því að setja þessa umræddu stýrihópa í gang.

Við höfum aldrei beitt aðgerðum af þeim þunga sem við höfum séð sums staðar í löndunum í kringum okkur, ég nefni til að mynda Bretland, af því að hv. þingmaður nefndi það sérstaklega áðan, þ.e. áðan, þ.e. útgöngubann, sem er náttúrlega ekki bara frelsisskerðing á daglegu lífi fólks heldur líka verulegt högg fyrir allt athafna- og atvinnulíf viðkomandi samfélags. Besta leiðin fyrir samfélagið er að halda því eins opnu og nokkurs er kostur. Hins vegar er mjög mikilvægt, og ég tek undir það sem fram kemur í orðum hv. þingmanns, að stærsta að stærsta viðfangsefni og vandamál okkar í samfélaginu í dag er atvinnuleysi. Langtímaatvinnuleysi er eitthvað sem íslenskt samfélag á ekki að sætta sig við.

Herra forseti. Það hafa orðið vatnaskil. Með ákvörðun sinni um að gera breytingar á sóttvarnareglum á aukafundi á mánudag og opna alveg á komu íbúa frá grænum löndum er ríkisstjórnin hætt að hlýða ráðleggingum sóttvarnalæknis um að taka ekki upp litakóðunarkerfi 1. maí og slaka þannig um of á takmörkunum. Þetta, ásamt ákvörðun dómsmálaráðherra, opnar landið enn meira

Herra forseti. Við erum búin að vera í draumastöðu og erum í draumastöðu vegna góðs árangurs í þéttu samstarfi við sóttvarnayfirvöld. Ætlum við að klúðra þeirri stöðu? Nei, ég held að enginn okkar vilji það.

„Bólusetningarvottorð og vottorð um fyrri Covid-sýkingu utan EES-svæðisins verði tekin gild eins og vottorð innan EES-svæðisins. Sömu kröfur verði gerðar til allra vottorða.“ Þetta er það sem undirbyggir þá ákvörðun mína að breyta reglugerð

Ég missti ekki af framsögu hæstv. heilbrigðisráðherra en vil þó halda áfram með spurningar mínar vegna þess að almannahagsmunir snúast um sóttvarnir. Að aflétta þeim og slaka á þeim og opna á komu ferðamanna með markaðsátaki er afskaplega vandmeðfarið. Það er pólitísk ákvörðun sem ríkisstjórnin verður að standa með að fullu. Það er mikill ábyrgðarhluti. Í besta falli, ef allt gengur eftir — vonandi, ítreka ég — fáum við verðmæta ferðamenn sem munu koma með nauðsynlega fjármuni inn í íslenskt efnahagslíf og ferðaþjónustuna en í versta falli munum við sjá fjölgun smita. Þá ábyrgð verða stjórnvöld að axla.

núna tekið. Hvað lýtur að þeirri stöðu að taka sama mark á vottorðum á landamærum óháð því hvaðan fólk er að koma snýst það um ákveðna jafnræðishugmyndafræði. En það breytir því ekki að við munum gera mjög harðar og ákveðnar kröfur um það hvernig þessi skjöl líta út, hvernig þessi vottorð eru tryggð, vegna þess að það skiptir mjög miklu máli að varðveita þann árangur sem við höfum náð og ég vænti þess að við séum sammála um það.

Herra forseti. Ég vil þakka hæstv. heilbrigðisráðherra fyrir skýrslugjöfina hér í dag. Ég tel að þetta form sé löngu búið að sanna gildi sitt. Bæði

leiðrétt rangfærslur eða misskilning eða farið betur í gegnum mál sem oft og tíðum eru flókin. Það er náttúrlega gríðarlega ánægjulegt og mikilvægt sem komið hefur fram, að 92% landsmanna séu ánægð með þær aðgerðir sem gripið hefur verið til. Mér finnst það líka mikilvægt sem kom fram í máli hæstv. ráðherra um að á Íslandi séum við núna með eitt opnasta samfélagið í heiminum og

hafa gagnast okkur hvað best í því að ná þessum góða árangri, ekki bara í því að hemja veiruna heldur einnig á þann hátt að

við getum helst þakkað að við erum bæði með góða stöðu í faraldrinum hér innan lands og líka mikinn almennan stuðning við sóttvarnaráðstafanir. Ég held að þar sé mörgu fyrir að þakka en vil þó kannski fyrst og fremst nefna það að við erum tiltölulega lítið samfélag, við erum gagnsætt samfélag, við erum samfélag sem er

að raðgreina og rekja hvert einasta smit sem upp kemur. Þetta hefur tekist í samstarfi opinberra aðila og Íslenskrar erfðagreiningar og það er einstakt. Það er einstakt samstarf sem hefur leitt til þess að við erum með augu færustu vísindamanna okkar á hverju einasta smiti, raðgreiningu þess, rakningu og síðan ákvörðunum um sóttkví og einangrun, sem við höfum beitt með mjög góðum árangri og í einstaklega góðu samstarfi við samfélagið.

gagnsæið, að við séum gagnsætt samfélag og að ákvarðanir sem hafa verið teknar hafi verið byggðar á þekkingu. Mig langar að undirstrika það og ég held að það skipti einmitt líka gríðarlega miklu máli hvað íslenskt vísindasamfélag er flinkt við að miðla þekkingu til almennings þannig að við skiljum öll hvað er í gangi og hvers er ætlast til af okkur og getum þannig tekið þátt þátt í því að hlutirnir gangi upp. Ég held að þetta muni skipta máli núna inn í, ef við getum sagt næsta fasa sem við erum að fara í. Mér fannst það mikilvægt sem kom fram í máli ráðherra um að öll vottorð sem hér verða tekin gild uppfylli sömu skilyrði. það. Er þetta eitthvað sem við megum kannski eiga von á að

halda áfram þessari umræðu um bóluefnin, hvers við ætlumst til af þeim og hvað verði tekið gilt eftir því sem þessu vindur fram?

Þannig að það er líka áskilið. Þá erum við að tala um þessi efni sem við þekkjum, AstraZeneca, Moderna, Pfizer og núna Janssen. Það er útgangspunktur. Og svo í þriðja lagi vottorð um fyrri sýkingu eða sérstakt mótefnavottorð. Já, ég held að við munum draga ýmsa lærdóma af þessari lotu en hún er ekki búin. Ég er sérstaklega ánægð með að mér finnst

í stað þess að snúa bökum saman í baráttunni gegn veirunni. Það hefur verið meginregla hér og fyrir það getum við líka þakkað. En ég vil líka segja að ég held að við landsmenn séum svolítið vön því að eiga samskipti við vísindamenn á sviði jarðvísinda við gerum það náttúrlega iðulega þegar um er að ræða náttúruvá. Þannig að ég held að við séum töluvert þjálfuð í því að eiga samskipti við og treysta og skilja vísindafólk.

Annar hv. þingmaður kom inn á að það er samt sem áður mikilvægt að hafa í huga og heiðri mannréttindi og takmarkanir á þeim þó að heimsfaraldur ríði yfir.

Það breytir ekki því að umburðarlyndið gagnvart þeirri fordæmalausu frelsisskerðingu borgaranna sem gilt hefur í heilt ár er uggvænlega mikið og eðlilegt að fylgismenn mannréttinda mannréttinda hafi af því töluverðar áhyggjur, enda hefðu fáir trúað því fyrir ári að þjóðin myndi taka slíkum mannréttindaskerðingum svo fagnandi sem raun ber vitni.“ En tölum

af því að hefta útbreiðslu veirunnar annars vegar og af því að minnka skaðsemi hennar hins vegar? Ef svo er, hvernig fer það mat fram? Hvaða ályktanir má draga af fyrirliggjandi upplýsingum og gögnum um árangur einstakra aðgerða? Hvaða áhrif hafa upplýsingar um árangur (Forseti hringir.) einstakra sóttvarnaaðgerða haft á ákvarðanir um frekari aðgerðir? Hversu mikið er horft til fenginnar reynslu þegar teknar eru ákvarðanir um nýjar aðgerðir?

Hv. þingmaður spyr, ef ég skil spurningarnar rétt, um samspil einstakra sóttvarnaráðstafana við markmið aðgerðanna á hverjum tíma og það hvernig tekin er ákvörðun um tiltekna aðgerð á hverjum tíma og hvort við séum að safna upp reynslu eins og faraldrinum vindur fram. Eins og sóttvarnalæknir segir sjálfur þá eru auðvitað

aðgerðir sem spila allar saman. Þær eru hins vegar allar saman byggðar á þekkingu á faröldrum og hvernig þeir haga sér, og smátt og smátt á þekkingu á Covid-19 og hvernig sá faraldur hagar sér.

En markmiðin hafa alltaf verið fyrst og fremst tvö, annars vegar að verja viðkvæmustu hópana, og þar sjáum við röðina í bólusetningar, og hins vegar að gæta að því að heilbrigðiskerfið okkar standist álagið.

Því langar mig, virðulegi forseti, að spyrja hæstv. heilbrigðisráðherra: Að hve miklu leyti byggjast ákvarðanir um sóttvarnaaðgerðir á gögnum frá erlendum stofnunum á borð við Alþjóðaheilbrigðismálastofnunina og Sóttvarnastofnun Evrópu annars vegar, og hins vegar á reynslu af aðgerðum

það skorti mannafla og/eða fjármagn til að stunda innlenda gagnaöflun og rannsóknir á gagnsemi sóttvarnaaðgerða hér innan lands. Við erum jú

þeir tala mjög mikið saman. Svo er það Sóttvarnastofnun Evrópu sem hefur haft mjög mikið samstarf og samráð. Það er samráð og samtal milli heilbrigðisráðherra, bæði á Norðurlöndum og einnig í Evrópu,

Virðulegi forseti. Ég þakka hæstv. heilbrigðisráðherra munnlega skýrslu um sóttvarnaráðstafanir og bólusetningar gegn Covid-19 og finnst skýrslan, eins og fyrri skýrslur, upplýsandi. Nú styttist í vorjafndægur, bólusetningar og baráttan gegn kórónuveirunni gengur býsna vel hér á landi og það styttist í kraftmikla viðspyrnu á öllum sviðum samfélagsins. Mér finnst enn og aftur tilefni til að rifja það upp og halda því til haga að þetta síðasta ár höfum við upplifað þá tíma sem ekkert okkar bjóst við þrátt fyrir að hafa þá vitneskju úr lífvísindunum að við gætum alltaf átt von á heimsfaraldri. En við höfum líka upplifað einstaka tíma og samvinnu alþjóðasamfélagsins, alþjóðavísindasamfélagsins og stjórnmálanna um allan heim þar sem sett var skýrt markmið um að einhenda sér í þróun bóluefna og farið í samvinnu og samninga um rannsóknir og þróun og nú erum við komin með leyfi til að nota fjórar tegundir bóluefna hér á landi. Afhendingaráætlanir hafa hins vegar færst aðeins fram og aftur í tíma, eins og búast má við þegar unnið er með jafn viðkvæmt efni og bóluefni. Það er því erfitt að benda á tiltekna dagsetningu þar sem bólusetningu lýkur. Kannski skiptir það líka meira máli að við áttum okkur á því hversu stór hluti þjóðarinnar þarf að vera bólusettur til að hægt sé að slaka verulega á sóttvörnum innan lands þótt áfram verði haldið í persónulegar smitvarnir. Þess vegna spyr ég: Er til reiknilíkan sem sýnir samspil sóttvarna og fjölda bólusettra? Eða með öðrum orðum: Hvenær verða líkur á smiti og alvarlegum veikindum orðin það lítil að hægt verður að létta verulega á sóttvarnaaðgerðum innan lands? Hvernig ætlum við að finna það út? Þá vil ég spyrja um stöðu þeirra sem enn glíma við alvarlegar afleiðingar Covid og hvort nægjanleg endurhæfingarúrræði séu til staðar.

upplifað og orðið fyrir alvarlegum eftirköstum eftir að hafa veikst af Covid-19 þá höfum við beint sjónum okkar sérstaklega að Annars vegar í gegnum sérstakt fjármagn sem hefur verið ráðstafað í endurhæfingu fyrir þennan hóp, sem voru 200 millj. kr. á síðasta ári sem við ráðstöfuðum fyrst og fremst fyrir þjónustu við þann hóp og líka fyrir endurhæfingu almennt

Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu í miðjunni, þekki þessi einkenni og geti ráðlagt fólki áfram, bæði þeim sem sem eru með vægari einkenni og líka þeim sem þurfa mögulega á þróaðri eða sérhæfðri þjónustu að halda. Varðandi líkan um þetta samspil þá er væntanlegt líkan þar sem við getum séð þetta samspil með skýrari hætti, þ.e. áhrif faraldursins á heilbrigðiskerfið, álagið á heilsufar o.s.frv., með hliðsjón af mismunandi framgangi bólusetningar og þess háttar. Það er að mínu mati mjög mikilvægt að slíkt líkan sé til staðar þó að áætlanir taki breytingum vegna þess að þetta samspil allt saman við bóluefnaframleiðendur er iðulega tvö skref áfram og eitt aftur á bak og við erum orðin býsna sjóuð í því. En líkan af þessu tagi væri sannarlega til bóta og er í smíðum.

Eins og farið hefur verið yfir hér í umræðunni og tilkynnt var af ríkisstjórninni í gær verður landið opnara frá 1. maí eða takmarkanir á landamærum breytast.

sem ætla sér að vera tilbúin í viðspyrnuna á öllum sviðum samfélagsins og við vitum að þar verður ferðaþjónustan í gríðarlega mikilvægu hlutverki. Gærdagurinn var því stór dagur fyrir íslenskt efnahagslíf og íslenska ferðaþjónustu

Mig langar þess vegna að halda áfram með fyrri spurningu um samspil aðgerða á landamærum og framvindu bólusetningar innan lands í í samspili við líkur á smitum innan lands, sem sagt vísa aftur til umræðunnar um reiknilíkanið. Munu frekari ákvarðanir um ráðstafanir á landamærum

þegar öllu er á botninn hvolft er það dýrmætasta sem við höfum hér frá degi til dags árangurinn innan lands og allar ákvarðanir okkar og ráðstafanir verða að taka mið af því að við teflum ekki þeim árangri í tvísýnu. Þetta þarf samt sem áður allt saman að endurspeglast af meðalhófi og yfirvegun o.s.frv.

Þessi vottorð hafa verið í gildi á Íslandi síðan 21. janúar þannig að breytingin er sú að það gildir ekki bara um fólk innan EES heldur um alla. Ef þeir eru með vottorð af þessu tagi þá geta þeir komið inn til landsins. En vottorðin þurfa að vera þannig að þau myndu standast skoðun innan EES, þannig að það eru ekki bara hvaða vottorð sem er heldur þurfa þau að uppfylla mjög strangar kröfur og ströng skilyrði. Litakóðunarkerfi Sóttvarnastofnunar Evrópu er sett upp með tilteknum reiknireglum sem segja til um það hver dreifing smitsins er á viðkomandi svæði. Þá kynni einhverjum að detta í hug: Já, en ef við hættum bara að prófa, komum við þá ekki bara öll út með grænt land?

mjög af hinu góða að skýrslugjöf hæstv. ráðherra sé með jafn reglubundnum hætti og raunin hefur verið. Ég ætla að hafa þetta stutt. Við þekkjum það öll að samfélagið allt hefur fært miklar fórnir, mismiklar þó.

fá að vita hvenær við nálgumst hið fyrra eðlilega norm hér innan lands. Við erum svo lánsöm að staðan innan lands er

bólusett eða hafi annað fullnægjandi vottorð um að viðkomandi hafi áður sýkst af Covid-19 eða sé með mótefni. Við munum gera mjög miklar kröfur til þessara gagna og vottorða og sömu kröfur og við höfum áður gert, frá því í janúar, til þeirra sem eru innan EES. En það breytir því ekki að faraldurinn er enn á fullri ferð í heiminum. Og það breytir því heldur ekki að við sjáum stökkbreytt afbrigði sem eru mjög skæð og gæti verið mjög snúið að eiga við. Við sjáum nágrannaríki eins og núna síðast Noreg, sem hefur verið að herða aðgerðir af þeim sökum.

með öllum þeim fyrirvörum sem þar eru, en þó að frádregnu AstraZeneca sem er í bið akkúrat núna, gerum við ráð fyrir því að 70 ára og eldri hafi verið bólusett í apríl,

í því að segja: Það er eðlilegt að segja sem svo að Danmörk nái því markmiði að bólusetja þau sem eru eldri en fimmtug um miðjan júní og þá verði ástæðulaust að halda áfram með sóttvarnaráðstafanir. Þetta hafa Danir sagt. Við höfum ekki gengið svo langt að segja þetta vegna þess að við viljum halda fleiri fyrirvörum

Það er auðvitað mikið atriði hver ætluð áhrif þessarar breytingar núna verða á almenning hér innan lands og mér þætti það dýrkeypt ef þau

Það er mikils virði að komast sem fyrst að landi, ekki síst í ljósi þeirra fórna sem almenningur hefur fært. Spurning mín í þessari síðari lotu til hæstv. ráðherra er þá sú hvort fyrir liggi einhverjar efnahagslegar greiningar á ætluðum áhrifum. Ég átta mig á því að þau eru ætluð. En liggja fyrir einhverjar greiningar um ætlaðan efnahagslegan ávinning af þessum breytingum núna, hvað það mun þýða fyrir íslenskt efnahagslíf að taka þessi skref?

Bara svo það sé sagt fyrst hér í mínu seinna svari, af því að hv. þingmaður veltir því aftur upp hvort ástæða sé til að hafa áhyggjur vegna áhrifa breytinga á landamærum á fyrirhugaða afléttingu ráðstafana innan lands, þá er það þannig að minnisblaðið sem ég fæ frá sóttvarnalækni núna um helgina,

En varðandi síðan efnahagslegar greiningar þá eru auðvitað greiningar sem hafa verið í gangi, eru í gangi og verða í gangi á vegum forsætisráðuneytis

Það hefur aldrei farið fram hjá neinum að ég hef viljað stíga verulega varlega til jarðar þegar kemur að aðgerðum á landamærum og innflutningi veirunnar. Við erum rétt komin fyrir vind og ég tel að það hafi jafnvel

hljóta þau að gera sér grein fyrir hættunni á því að hreinlega þurfi að herða þær frekar. Eins og hæstv. heilbrigðisráðherra hefur bent á og flestir vita geisar faraldurinn sem aldrei fyrr.

gildir hér eftir sem hingað til og sóttvarnalæknir gerir reglur og viðmið fyrir starfsfólk á landamærum um það. Hv. þingmaður segir að lukkan hafi verið með okkur varðandi það að ná utan um fjórðu bylgjuna. Hún var það vissulega en líka það að við erum með mjög ákveðnar harðar aðgerðir sem við grípum til þegar þessi örfáu smit koma upp og við förum í mjög alvarlega smitrakningu og sóttkví til að ná utan um bylgjuna. Það er aðferðafræðin okkar sem er að skila okkur því að ná árangri. Sóttvarnalæknir segir í minnisblaði til mín, og þar held ég að sóttvarnalæknir, hv. þingmaður og sú sem hér stendur séu algjörlega sammála, að mikilsvert sé að varðveita þann góða árangur sem við höfum náð og það snýst ekki síst það snýst ekki síst um ráðstafanir á landamærum. Það skiptir auðvitað mjög miklu máli. Þess vegna leggur sóttvarnalæknir til að við förum að prófa börn á landamærum.

og sérstaklega þegar um er að ræða niðurstöðu þar sem viðkomandi er með jákvætt sýni af stökkbreyttu afbrigði.

langvinn eftirköst Covid. Þeir hafa fengið hjálp á Reykjalundi en nú voru þær fréttir að berast að Reykjalundur er hættur og búinn að loka á þessa aðstoð, er að vonast til að samræður við Sjúkratryggingar og þá væntanlega hæstv. heilbrigðisráðherra leysi þar úr þannig að við getum haldið áfram að hjálpa þessu fólki. Það eru ansi margir á bið, 50 á biðlista ef ég skil það rétt. Mig langar í kjölfarið að spyrja hæstv. heilbrigðisráðherra hvort það

að samskiptin milli Reykjalundar og Sjúkratrygginga Íslands snúist um einhver tækniatriði sem eigi ekki að vera flókið að vinna úr. Reykjalundur hefur staðið sig einstaklega vel í því að sinna þessum hópi. Varðandi spurningu hv. þingmanns um fölsuð vottorð er það svo að landamæraverðir eru þjálfaðir til að meta gögn af þessu tagi, hafa verið það og eru það. Það að framvísa fölsuðum gögnum á landamærum varðar fangelsi.

og væri auðvitað frábært ef þingið fengi að taka þátt í umræðu áður en ákvarðanir eru teknar. En ég átta mig á því að það er ekki auðfengið. 92% þjóðarinnar styður þær aðgerðir sem hafa verið og nú hefur verið ákveðið að fara í breytingar.

eru þær þrjár sem hann leggur til í meginatriðum. Í fyrsta lagi það sem lýtur að vottorðunum og var til umræðu í gær. Í öðru lagi talar hann um börn og að það þurfi að prófa þau á landamærum en til þess þurfum við betri undirbúning.

Reglugerðin sem ég hef yfir að ráða varðandi landamærin snýst um sóttvarnaráðstafanir á landamærum. Dómsmálaráðherra hefur yfir að ráða reglugerð um för yfir landamæri og hún breytir reglugerðinni þannig að almennt bann við tilefnislausum ferðum þriðja ríkis borgara yfir ytri landamæri nái ekki til einstaklinga sem eru með þessi fullnægjandi vottorð.

og bólusetningar innan lands kunna að riðlast hvort þessar ákvarðanir séu engu að síður teknar, þrátt fyrir allar varnaðarraddir og -bjöllur.

Það er sannarlega rétt að ef við erum í þeirri stöðu eftir morgundaginn að ef AstraZeneca verður komið út úr áætlunum okkar hefur það auðvitað heilmikil áhrif. Ef ég man rétt gerum við ráð fyrir því að 76.000 skammtar

Þetta er nú svona dæmi sem rekur sig fram og til baka og það skiptir auðvitað máli þegar við erum að skoða dæmið í heild að horfa til þess að upplýsingarnar eru að koma til okkar frá degi til dags. Á morgun liggur væntanlega fyrir niðurstaða Lyfjastofnunar Evrópu um

og mikilvæga. Mér hefur þótt gott að finna fyrir því í gegnum allan þennan faraldur, en núna er komin á

með því að þingmenn hafa viljað beita gagnrýni, krefjast upplýsinga og gera ráð fyrir því að ég sé til svara, sem núna er raunar lagastoð fyrir.

spurningum allra þeirra þingmanna sem hafa tekið þátt í dag hversu dýrmætur árangurinn er hér innan lands og hversu mikilsvert það er að stíga öll skref af varfærni. Ég hef alltaf talað fyrir því og sóttvarnalæknir hefur verið þar sömuleiðis. Við munum gera það áfram, hér eftir sem hingað til, vegna þess að þegar öllu er á botninn hvolft skiptir það mestu máli að við komumst sem heilust út úr þessari lotu sem hefur sannarlega verið fordæmalaus en hefur haft áhrif bæði á lýðheilsu og atvinnu- og efnahagslíf. En sem betur fer eru

Hæstv. forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um útlendinga, nr. 80/2016, og lögum um atvinnuréttindi útlendinga, nr. 97/2002.

og laga um atvinnuréttindi útlendinga varðandi tímabundið atvinnuleyfi hins vegar. Það frumvarp náði ekki heldur fram að ganga og er nú endurflutt öðru sinni með ýmsum breytingum. Helstu nýmæli nú fela í sér breytingar á tilteknum ákvæðum laga um útlendinga varðandi kærunefnd útlendingamála og breytingar á lögum um dvalarleyfi, þá sérstaklega veitingu dvalarleyfis á grundvelli mannúðarsjónarmiða þegar synjað hefur verið um efnislega meðferð í verndarmálum, lögum um atvinnuréttindi útlendinga um rétt til atvinnu. Þá koma nánari skýringar við einstök ákvæði, auk nánari skýringa í greinargerð í ljósi þróunar sem hefur átt sér stað í málaflokknum frá því að frumvarpið var samið upphaflega, auk þróunar sem orðið hefur í kjölfar Covid-19 faraldursins. Umsóknir um alþjóðlega vernd voru á bilinu 800 til u.þ.b. 1.100 á ári á árunum 2016–2019. Á árinu 2020 voru umsóknir 654 en sú fækkun helgast mest af miklum ferðatakmörkunum vegna Covid-19 faraldursins. Hlutfall umsókna á hverja 10.000 íbúa var langhæst á Íslandi árið 2020 samanborið við hin Norðurlöndin, þ.e. 18 umsóknir á hverja 10.000 íbúa en til samanburðar voru þær þrjár á hverja 10.000 íbúa í Noregi og Danmörku. Samsetning hópsins hefur einnig tekið töluverðum breytingum. Meiri hluti þeirra umsókna sem bárust við setningu núgildandi laga um útlendinga árið 2016 var vegna tilhæfulausra umsókna frá öruggum upprunaríkjum, eða um 60% umsókna, en á undanförnum árum hefur náðst að hraða afgreiðslu þeirra mála með því að styrkja forgangsmeðferð. Á hinn bóginn hefur umsóknum um alþjóðlega vernd á Íslandi fjölgað verulega í hópi þeirra sem leita eftir alþjóðlegri vernd á nýjan leik, þ.e. þeir sem eru búnir að fá vernd í öðru Evrópuríki og hafa þar af leiðandi þegar fengið þá aðstoð og réttindi sem standa almennt ríkisborgurum landanna til boða. Á síðasta ári voru 50% umsókna hér á landi frá einstaklingum sem þegar höfðu hlotið alþjóðlega vernd í öðru ríki og fór hlutfallið upp í u.þ.b. 70% á seinni helmingi ársins. Þá hefur fjölgað töluvert í hópi umsækjenda sem fá hefðbundna efnismeðferð hér á landi en það eru m.a. einstaklingar sem koma frá fjarlægari löndum og margir hverjir eru að flýja ofsóknir í heimalandi sínu. er því svo komið að um 400 einstaklingar þiggja að jafnaði þjónustu hér á landi meðan þeir bíða úrlausnar á umsókn sinni um alþjóðlega vernd eða endursendingar til annars ríkis. Mikilvægt er að einstaklingar sem hingað leita og eiga rétt á alþjóðlegri vernd fái umsókn sína afgreidda skjótt og örugglega svo hefja megi vinnu við árangursríka aðlögun þeirra að íslensku samfélagi. Frumvarpið gerir stjórnvöldum kleift að afgreiða með skilvirkum og mannúðlegum hætti umsóknir sem almennt leiða ekki til veitingar alþjóðlegrar verndar og þannig draga úr fjölda slíkra umsókna. Það er grundvallarforsenda að stjórnvöld hafi rými til að beina athyglinni að þeim hópi umsækjenda sem er í þörf fyrir vernd og verndarkerfið er hannað fyrir. Þessar breytingar myndu einnig draga úr kostnaði ríkissjóðs og bæta meðferð opinbers fjár.

Frumvarpið hefur loks jafnframt að geyma nokkrar breytingar er varða dvalarleyfi og atvinnuleyfi sem ég mun gera nánar grein fyrir hér á eftir. Virðulegi forseti. Ég mun nú gera nánari grein fyrir helstu efnisatriðum frumvarpsins. Þegar bersýnilega tilhæfulausum umsóknum frá umsækjendum frá öruggum upprunaríkjum fjölgaði mjög hér á landi fyrir nokkrum árum var brugðist hratt við. Mælti þáverandi dómsmálaráðherra fyrir um forgangsmeðferð slíkra umsókna í reglugerð

Kærunefnd útlendingamála komst svo að þeirri niðurstöðu að tiltekin ákvæði í þeirri reglugerðar hefðu ekki fullnægjandi lagastoð og því er nauðsynlegt að bregðast við því og flytja þau að hluta inn í lögin um útlendinga. Er því lagt til í frumvarpinu að nánar verði skilgreint í lögum hvenær umsókn skuli teljast bersýnilega tilhæfulaus og hvaða þýðingu það hefur að bera fram slíka umsókn um alþjóðlega vernd hér á landi. landi. 2. Þróun ársins 2020 og það sem af er árinu 2021 hefur sýnt mikla aukningu umsókna frá umsækjendum um alþjóðlega vernd sem hafa þegar hlotið alþjóðlega vernd í öðru Evrópuríki. Þykir nauðsynlegt að bregðast við þessari stöðu sem má m.a. rekja til þess að lagaumhverfi hér á landi hefur sérstöðu í samanburði við önnur Evrópuríki. Stjórnsýslan þarf að geta afgreitt umsóknir innan ásættanlegs tíma og með sem skilvirkustum hætti. Það er mikilvægt svo að umsækjendur fái sem fyrst svör og þurfi ekki að bíða lengi í óvissu auk þess að umsækjendur þurfi ekki á þjónustu að halda á meðan umsóknin er til meðferðar lengur en nauðsyn krefur. er lagt til í frumvarpinu að ákvarðanir um synjun á efnislegri meðferð sæti sjálfkrafa kæru til kærunefndar útlendingamála og að fyrirvarar um sérstakar ástæður og sérstök tengsl eigi ekki við um einstaklinga sem þegar eru komnir með vernd í öðru Evrópuríki. Á sama tíma er lagt til það nýmæli að stjórnvöld skulu að eigin frumkvæði taka til skoðunar hvort veita eigi útlendingi sem þegar hefur hlotið vernd í öðru ríki, en hefur verið synjað um efnismeðferð, dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða. Með þessari viðbót er verið að leita leiða sem hægt er að fara án þess að taka alfarið út mat á grundvelli sérstakra tengsla eða ástæðna en einnig án þess að verið sé að skapa í lögum okkar sérstöðu samanborið við önnur lönd. Verði þessi leið farin er verið að stytta tíma málanna í kerfinu og umsækjendur fá mat á því hvort uppfyllt séu skilyrði dvalarleyfis á grundvelli mannúðarsjónarmiða eftir að synjað er um efnismeðferð.

Annars vegar er lagt til að skýrt verði kveðið á um í lögum um að veita skuli kvótaflóttafólki dvalarleyfi samkvæmt 73. gr. útlendingalaga. Á þeim grundvelli munu kvótaflóttamenn almennt njóta sömu réttinda til fjölskyldusameiningar og aðrir útlendingar samkvæmt VIII. kafla laganna. Þess skal getið að Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna gætir að einingu fjölskyldunnar fyrir komu kvótaflóttamanna til Íslands en það þekkist þó í framkvæmd í einstökum málum að ekki eru endilega allir fjölskyldumeðlimir nefndir í skýrslum stofnunarinnar. Til að koma til móts við þann hóp er í frumvarpinu lögð til reglugerðarheimild um útgáfu dvalarleyfa í sérstökum tilvikum fyrir nánustu aðstandendur kvótaflóttafólks. Hins vegar er lagt til að þeir einstaklingar sem koma hingað til lands á grundvelli fjölskyldusameiningar við einstakling sem hlotið hefur alþjóðlega vernd hér á landi njóti ekki sömu heimildar. Með þessari breytingu er lagt til að einungis einstaklingar sem hlotið hafa alþjóðlega vernd á Íslandi geti fengið sína nánustu aðstandendur til landsins á grundvelli fjölskyldusameiningar. Til að koma til móts við þessa breytingu er ákvæðið víkkað að því marki að það nái einnig til stjúpbarna þess sem hlaut upphaflega alþjóðlegu verndina. Með þessum hætti er í fyrsta lagi tryggt að þeir einstaklingar sem ákvæðinu er ætlað að ná utan um haldi enn sama rétti og í öðru lagi er komið til móts við samsettar fjölskyldur og í þriðja lagi komið í veg fyrir mögulega misnotkun á kerfinu. á kerfinu. 4. Lagt er til nýtt úrræði, endurtekin umsókn, sem kveður á um sérstaka málsmeðferð endurtekinna umsókna sem gerir umsækjendum um alþjóðlega vernd kleift að fá ákvarðanir í málum sínum endurskoðaðar á grundvelli nýrra gagna og/eða upplýsinga.

Hugtakið sækir fyrirmynd sína í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2013/32/ESB, um lágmarkskröfur til málsmeðferðar við veitingu og afturköllun stöðu flóttafólks, eða málsmeðferðartilskipunina. 5. Lagðar eru til breytingar til að bregðast við athugasemdum í kjölfar úttektar á þátttöku Íslands í Schengen-samstarfinu sem fram fór árið 2017. Snúa þær einkum að innleiðingu og beitingu Íslands á brottvísunartilskipuninni, svo sem um málsmeðferð brottvísunarmála og veitingu frests til brottfarar, réttaráhrifum brottvísana, ákvörðunum um lengd endurkomubanna og niðurfellingu þeirra, heimildum lögreglu við eftirlit með för fólks úr landi og nauðsynlegum reglugerðarheimildum svo innleiða megi skuldbindingar Íslands á sviði Schengen-mála á sem skilvirkastan hátt. Ísland er skuldbundið til að bregðast við þessum athugasemdum og nú þegar næsta úttekt eftirlitsnefndarinnar fer að hefjast er brýnt að koma lagfæringunum í gegn. gegn. 6. Í frumvarpinu er lagt til að lokafrestur meðferðar mála um það hvort taka eigi umsókn til efnismeðferðar hér á landi miðist við þann tíma þegar máli er lokið á stjórnsýslustigi, þ.e. endanlega niðurstöðu hjá kærunefnd útlendingamála. Í framkvæmd hefur óljóst orðalag núgildandi ákvæðis um lokafrest leitt til þess að miða sé við þann tíma sem umsækjandi yfirgefur landið. Lagt er til að ákvæðið taki mið af orðalagi sambærilegs ákvæðis um veitingu dvalarleyfis af mannúðarástæðum. 7. Í febrúar 2020 var reglugerð um útlendinga breytt til að stytta hámarksmálsmeðferðartíma stjórnvalda í efnismeðferðarmálum þegar börn eiga í hlut.

ákvæði. 8. Í ljósi reynslu og málafjölda hjá kærunefnd útlendingamála síðustu ár er lagt til að nefndarmönnum verði fjölgað. Það er talið nauðsynlegt til að auka skilvirkni og sveigjanleika nefndarinnar. Með fleiri nefndarmönnum geti nefndin m.a. fundað oftar sem muni skila sér í styttri málsmeðferðartíma. 9. Reynsla af vinnslu mála fylgdarlausra barna sem sækja um alþjóðlega vernd hér á landi hefur sýnt að þau mál taka oft langan tíma þrátt fyrir vilja stjórnvalda til að hraða málsmeðferð eins og unnt er. Í núgildandi lögum er Útlendingastofnun gert skylt að leita umsagnar Barnaverndarstofu áður en ákvörðun er tekin í máli fylgdarlauss barns. Nauðsynlegt þykir að breyta því verklagi á þann veg að framangreind umsagnarskylda eigi einungis við þegar til stendur að synja fylgdarlausu barn um áframhaldandi dvöl hér á landi. Með breytingunni er stefnt að því að draga úr umfangi þeirra mála sem bera þarf undir Barnaverndarstofu og stytta málsmeðferðartíma þar sem fylgdarlausum börnum er veitt alþjóðlega vernd eða dvalarleyfi hér á landi. 10. Við framkvæmd laga um útlendinga hefur komið í ljós að lagfæra og umorða þarf nokkur ákvæði þeirra um dvalarleyfi til að skýra málsmeðferð og framkvæmd. Eru því lagðar til breytingar á ýmsum ákvæðum varðandi dvalarleyfi. Er m.a. lagt til að doktorsnemar megi vera staddir hér á landi þegar þeir sækja um dvalarleyfi í fyrsta skipti og að heimilt verði að veita útlendingi sem misst hefur starf sitt sem krefst sérfræðiþekkingar dvalarleyfi til þriggja mánaða til þess að hann geti leitað sér annars starfs á grundvelli sérfræðiþekkingar sinnar. Þá er talið nauðsynlegt að breyta tveimur ákvæðum útlendingalaga um dvöl ungs fólks á Íslandi, annars vegar að gera þeim sem koma á grundvelli vistráðningar eða „au pair“ mögulegt að dvelja hér á landi í tvö ár í stað eins árs. Hins vegar að breyta aldursskilyrðum í ákvæðum laga um dvalarleyfi vegna samninga Íslands við erlend ríki og gera þeim sem dvelja á grundvelli slíks dvalarleyfis kleift að vera á landinu í allt að tvö ár. ár. 11. Í samráði við félagsmálaráðuneytið eru loks lagðar til breytingar á lögum um atvinnuréttindi útlendinga, nr. 97/2002, varðandi útgáfu tímabundinna atvinnuleyfa vegna sérstakra ástæðna. Í frumvarpinu er lagt til að útlendingum sem hafa verið veitt dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða eða sérstakra tengsla við landið samkvæmt lögum um útlendinga verði undanþegnir frá kröfu um tímabundið atvinnuleyfi hér á landi. Talið er að aðstæður þessara útlendinga séu slíkar að óþarfi sé að kveða á um frekari skilyrði fyrir heimild þeirra til atvinnuþátttöku hér á landi. Þá mun þessi breyting jafnframt fækka málum hjá Vinnumálastofnun þar sem um árabil hafa slík dvalarleyfi legið að baki um helmingi þeirra tímabundnu atvinnuleyfa sem gefin eru út á grundvelli laganna. Hæstv. forseti. Stefna okkar í útlendingamálum er skýr. Þeir sem þurfa á vernd að halda fá vernd. Þannig hefur kerfið okkar alltaf virkað og mun áfram gera. Mikilvægast er að þeir sem hingað leita eftir alþjóðlegri vernd fái réttláta og vandaða málsmeðferð. Fjölgun umsókna síðustu misseri sýnir hversu mikilvægt er að bregðast við svo að þeir sem þurfa á alþjóðlegri vernd að halda vegna ofsókna fái skjóta afgreiðslu mála sinna. Verndarkerfið þarf að vera í stakk búið og byggt með þeim hætti að mál þeirra sem eiga rétt á vernd hér gangi sem best fyrir sig. Ég hef nú gert grein fyrir öllum aðalatriðum frumvarpsins. Fyrir liggur að frá gildistöku laga um útlendinga hefur þeim verið breytt nokkrum sinnum og er þetta frumvarp liður í nauðsynlegri endurskoðun laganna.

Þeir fara úr landi á kostnað ríkissjóðs en ekki líður á löngu þar til þeir koma aftur til landsins, óska aftur eftir hæli og fara aftur í margra mánaða bið eftir úrlausn sinna mála. Á meðan greiðir ríkissjóður húsnæði og framfærslu fyrir viðkomandi. Sem sagt, ferlið er endurtekið aftur og aftur með tilheyrandi kostnaði fyrir ríkissjóð. Það eru dæmi þess að sami aðili hafi komið hingað fjórum sinnum og fengið sömu þjónustunnar fjórum sinnum. Er girt fyrir þennan möguleika í 11. gr.

Virðulegi forseti. Eins og ég greindi frá í framsögu minni eru nokkrar breytingar á þessu frumvarpi frá því að ég lagði

fylgi henni ekki einhver ný gögn sem leiða til þess að verulegar auknar líkur séu á því að aðilinn fái aftur vernd. Þannig að þetta á að girða fyrir það að mestu

Hér er verið er að túlka lagatexta og reglur í hag kerfisins. Þetta frumvarp felur í sér að verið er að auka skilvirkni í kerfi sem er nú þegar ómannúðlegt og fjandsamlegt gagnvart fólki sem er í mjög viðkvæmri stöðu. Sem dæmi má nefna hvernig íslensk stjórnvöld hafa ákveðið að ríghalda í þá útskýringu hvað telst til öruggra ríkja. Í greinargerð frumvarpsins kemur fram að Ungverjaland, Grikkland og Ítalía teljist örugg endursendingarríki. Það er bara ekki rétt. Í frétt á ruv.is frá 22. september 2020 þar sem m.a. var fjallað um flóttafólksbúðirnar á Lesbos kom fram að Læknar án landamæra hafi lýst þeim búðum sem helvíti á jörð. Hvernig telur ráðuneyti hæstv. dómsmálaráðherra það réttlætanlegt að senda fólk til baka í aðstæður sem lýst er sem helvíti á jörðu, á grundvelli þess sem hefur verið ákveðið að skilgreina sem tilhæfulausar umsóknir, og endursenda fólk í augljóslega hættulegar aðstæður af því að ráðuneytið getur ekki séð sóma sinn í því að tryggja að kerfið geti verið til staðar fyrir það fólk sem þarf hvað mest á því að halda? (Forseti hringir.) Trúir hæstv. dómsmálaráðherra því í alvörunni að þessar breytingar séu þeim í hag sem sækja hér um alþjóðlega vernd?

Virðulegi forseti. Ég er auðvitað ósammála hv. þingmanni um að kerfið í dag sé fjandsamlegt. Við erum að gera mjög vel í samanburði við önnur lönd. Við erum að taka á móti mjög mörgum og veita þeim alþjóðlega vernd, styðja þau mjög vel samkvæmt öllum þeim mælikvörðum og dómum sem við fáum. Við erum að skoða kerfið okkar út frá því hvar við getum lagað það, svarað fólki fyrr sem er einmitt að flýja

Það er leið sem við förum ásamt nokkrum öðrum löndum í Evrópu af því að við teljum það ekki uppfylla þau skilyrði sem við setjum. En hér erum við að tala um aðila sem eru búnir að fá vernd en ekki einungis þeir sem eru búnir að sækja um vernd. Við erum að setja inn það ákvæði að þau geta sótt um dvalarleyfi á grundvelli mannúðarástæðna ef staða þess fólks er með þeim hætti í því Evrópulandi.

auðveldara að fá atvinnuleyfi en þetta hefur í raun enga þýðingu ef samþykkt verður að hamla aðgengi að því að sækja um alþjóðlega vernd hér á landi. Breytingin virðist frekar miða að því að auðvelda menntuðum einstaklingum eða sérfræðimenntuðu starfsfólki að halda hér áfram að vinna. Auðvitað er það í takt við stefnu stjórnvalda síðustu ár að vera til í að fá hingað fólk með menntun og peninga en leiða hjá okkur einstaklinga í viðkvæmri stöðu sem hafa miklu meiri þörf á því að njóta verndar kerfisins. Það er greinilega ekki sama hvers lags innflytjandinn er. Hér er verið að stéttskipta fólki sem kýs að dvelja hér á landi. Hér er verið að leggja til að draga stórkostlega úr réttarvernd fólks í viðkvæmri stöðu og á sama tíma mylja undir það fólk sem íslensk stjórnvöld hafa metið sem viðunandi útlendinga.

Virðulegur forseti. Ég er bara hjartanlega ósammála hv. þingmanni. Ég er hjartanlega sammála þeim orðum sem hún vitnar til í landsfundarstefnu Sjálfstæðisflokksins, enda hefur það verið mín skoðun að Ísland eigi að standa fleiri útlendingum opið en einungis einstaklingum innan Evrópusambandsins til að koma hér og starfa og auðga samfélag okkar. Við erum ekki að girða fyrir atvinnuleyfi með neinum hætti í þessu frumvarpi. Atvinnuleyfin heyra almennt undir félagsmálaráðherra og ég myndi vilja sjá víðtækar breytingar þar og því hef ég oft lýst og það

af því að þarna er um gríðarlega aukningu að ræða hlýtur einhver ástæða liggja að baki. Ég veit hver hún er. Rauði krossinn hefur bent á það margsinnis hver hún er, en veit hæstv. dómsmálaráðherra hver hún er? Hvernig stendur á því að þessi tilteknu þrjú lönd

nefna að gæti komið fram mjög skýrt með því að hafa talsvert öðruvísi löggjöf hér á landi en í öllum öðrum Evrópuríkjum, þ.e. við erum eina landið sem erum gjörn á að veita fólki efnismeðferð og eru í rauninni tvær undanþágur sem hægt er að líta til sem eru öðruvísi hér á landi en annars staðar. En með þeirri leið sem lögð er til í frumvarpinu erum við að fara

þá getur staða fólks t.d. í Grikklandi versnað frá því að vera hælisleitandi og yfir í að fá vernd. Ástæðan er sú að Grikkland, Ítalía og Ungverjaland annaðhvort geta ekki eða vilja ekki, í tilviki Grikklands geta ekki, veitt þessu fólki það sem við myndum kalla viðunandi vernd. Það er ástæðan. Það hefur verið bent á þetta margoft og mjög lengi og það vekur furðu mína að hæstv. dómsmálaráðherra sé ekki meðvitaður um það.

Virðulegi forseti. Ég er meðvituð um þá stöðu sem er í heiminum. Það eru mjög margir á flótta og neyðin er mjög mikil. Þess vegna þurfum við að gera vel

En það þarf líka að vera þannig að það sé sambærilegt í meginatriðum, svo að það sé ekki ákveðinn togkraftur hér sem gerir það að verkum að við ráðum illa við þann fjölda sem kemur og svörum þeim allt þeim allt of seint sem sækja í fyrsta skipti um alþjóðlega vernd hér. Það er alveg ljóst að umsókn um alþjóðlega vernd er sambærileg og skilgreiningin á því hver þarf hana er sambærileg innan Evrópu en Evrópa þarf auðvitað að ræða saman um hvernig hún ætlar að mæta þeirri stöðu sem víðs vegar er uppi í álfunni. Virðulegi forseti. Mig langaði til að stytta mér leið og spyrja einfaldlega hæstv. dómsmálaráðherra í hverju mikilvægustu breytingarnar á þessu frumvarpi hennar nú felast

Síðan er fjölgun í kærunefndinni og fleiri breytingar á frumvarpinu, dvalarréttindi o.fl., sem það ólíkt því frumvarpi sem hv. þingmaður nefnir. En það er auðvitað þannig að við erum að vinna þessar breytingar á málum þar sem fólk hefur sótt um alþjóðlega vernd af því að við skerum okkur algerlega úr frá öðrum löndum. Í öðrum Evrópuríkjum

Er það markmið hæstv. ráðherra að mýkja þetta ferli, að auðvelda því fólki sem er í neyð og þörf fyrir aðstoð að koma hingað til lands, með vísan í þær breytingar sem hún útlistar

jákvæðrar niðurstöðu samkvæmt almennri skilgreiningu sem er eins víða um Evrópu. Varðandi hópinn sem hefur hlotið alþjóðlega vernd erum við að gera löggjöf okkar sambærilega löggjöf landanna í kringum okkur og alls staðar í Evrópu, þar sem þau fá ekki sérstaka skoðun

Herra forseti. Í fyrradag voru tíu ár liðin frá því að stríð hófst í Sýrlandi. Innan Sýrlands eru 6,7 milljónir Sýrlendinga á vergangi. Á flótta utan Sýrlands eru 6,6 milljón Sýrlendingar. Því eru ríflega 13 milljón Sýrlendingar sem þurfa að vera undir verndarvæng flóttamannakerfis heimsins. Ég nefni þetta vegna þess að Sýrlandsstríðið markar vendipunkt í málefnum hælisleitenda í Evrópu.

sem annaðhvort ráða ekki við eða vilja ekki ráða við að taka sómasamlega á móti þessu fólki og veita því þá alþjóðlegu vernd sem það á skilið. Hér á Íslandi hefur þetta valdið því sem ráðherra vék að; töfum í kerfinu. Það er erfiðara að taka efnislega afstöðu til fleiri mála en færri. Það er kannski rétt að nefna það í þágu skilvirkni að einfaldasta skrefið til að draga úr töfum væri einfaldlega að samþykkja fleiri umsóknir. Tafirnar í kerfinu eru nefnilega vegna þess að kerfið leggur óheyrilega mikla vinnu í að finna einhverja ástæðu til að synja fólki um alþjóðlega vernd. Lögin um útlendinga eru ný, þau voru samþykkt 2016 og tóku gildi 2017. Þau taka utan um málefni sem eldri lög gerðu ekki, m.a. vegna þess að fólkið sem setti þau lög árið 2002 sá ekki fyrir þá þróun sem átti sér stað fyrir tíu árum. Það sem gerðist nefnilega eftir Sýrlandsstríðið var að ekki bara var fólk að flýja hörmungar í heimalandinu, stríð, hungursneyð og ofbeldi og allt sem fólk flýr, heldur fór fólk líka í auknum mæli að flýja aðstæður í kerfinu þar sem því átti að vera tryggð vernd. Hér hafa Ungverjaland, Grikkland og Ítalía verið nefnd. Í öllum þeim löndum er alsiða að flóttafólk sem hefur fengið stöðu sína viðurkennda, sem á að njóta alþjóðlegrar verndar í þeim ríkjum, býr við ofbeldi sem ekki er tekið á. Það getur ekki sótt menntun fyrir börnin sín eða sómasamlega heilbrigðisþjónustu. Á grundvelli þeirra aðstæðna fór fólk í auknum mæli að flýja áfram og bankaði m.a. upp á hér á landi. Lögin voru engan veginn í stakk búin til að taka á þessum tilvikum en þá var búið til hálfgert skítamix. Þá fannst nefnilega sú leið að veita fólki dvalarleyfi af mannúðarástæðum ef kerfið vildi skjóta skjólshúsi yfir þennan hóp.

var búið um þennan hóp sérstaklega í 36. gr. útlendingalaga, hóp umsækjenda sem koma hingað eftir að hafa hlotið virka alþjóðlega vernd í öðru ríki. En núna stöndum við frammi fyrir því enn einu sinni að ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur ætlar að skemma þetta tiltekna sérstaka ákvæði sem skiptir svo miklu máli í heiminum eins og hann er orðinn í dag. Ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur ætlar að smyrja endursendingarvél Útlendingastofnunar gagnvart þeim hópi sem er að flýja ónýtu verndarkerfin í suðurhluta Evrópu. Ég gerði mér það til leiks, herra forseti, að bera saman texta þessa frumvarps og síðustu útgáfu frumvarpsins sem lá hér fyrir þingi fyrir ári. Mér fannst mjög áhugaverð ritstjórnarákvörðun sem hafði verið tekin í greinargerð varðandi það sem er núna 12. gr. frumvarpsins og snýst um að smyrja endursendingarvélina gagnvart fólki með vernd í öðru landi. er nefnilega búið að klippa út klausu um það að breytingunum hafi verið ætlað að styrkja stoð Dyflinnarreglugerðarinnar og árétta að henni skuli beitt þegar þess er nokkur kostur. Efnislega er ákvæðinu ekkert breytt. Þetta er bara tekið út úr greinargerð, ég myndi segja til friðþægingar fyrir samstarfsflokka dómsmálaráðherra. Það þarf auðvitað ekki að tiltaka þetta í greinargerð. Það þarf ekkert að impra á því sem er þannig í framkvæmd nú þegar að Dyflinnarreglugerðinni er beitt eins hart og hægt er. Það er raunin og verður það áfram ef dómsmálaráðherra fær sínu framgengt. En væntanlega er þetta sáluhjálparatriði fyrir fólk sem vill ekki horfast í augu við það

við e-lið 12. gr. fyrir ári og ég staldra við hann aftur í dag. Það er liðurinn sem tekur þennan tiltekna hóp sem er með vernd í ónýtu verndarkerfi í öðru landi út fyrir sviga og neitar kerfinu um að taka hann til efnismeðferðar þó að hann hafi sérstök tengsl við landið eða einhverjar aðrar sérstakar ástæður mæli með því. Svo ég grípi niður í umsögn Rauða krossins um þetta atriði sérstaklega frá maí síðastliðnum, með leyfi forseta: „Rauði krossinn leggst alfarið gegn tillögunni. Rauði krossinn leggur áherslu á að um er að ræða afar umfangsmikla breytingu sem felur í sér gríðarlega skerðingu á réttarvernd fólks á flótta.“ Ég hef varla tölu á því hversu oft ríkisstjórnin, ráðherrann, eða ráðherrarnir, eða stjórnarþingmenn hafa og ætla að hunsa þessi varnaðarorð Rauða krossins sem er talsmaður flóttafólks hér á landi. Í þessu samhengi er erfitt annað en að benda á hræsnina sem felst í því að segja í september síðastliðnum ríkisstjórnin ætli góðfúslega að taka á móti 15 manns úr brunnum flóttamannabúðum á Lesbos en leggja síðan fram frumvarp um að fara að senda fólk inn í hinn endann á verndarkerfi Grikklands sem er löngu brostið. Síðan kemur önnur breyting frá fyrri útgáfu við 12. gr. frumvarpsins. Sú er nær því að vera efnisleg en er það þó ekki. Væntanlega erum við hér aftur að horfa upp á texta sem er settur inn til friðþægingar af pólitískum ástæðum en ekki efnislegar breytingar í þágu flóttafólks. Það er sú viðbót að stjórnvald skuli að eigin frumkvæði taka til skoðunar hvort veita eigi dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða, þessu fólki sem ekki má taka til efnismeðferðar samkvæmt frumvarpinu. Það mega stjórnvöld í sjálfu sér gera í dag. 74. gr. útlendingalaganna leyfir það. En fyrir utan það að mannúðarleyfin eru úrelta kerfið sem við hurfum frá 2016, þá eru þau líka óttalegt drasl. Það er mjög opið og matskennt hvenær fólk fellur undir þau. Þeim fylgir ekki atvinnuleyfi, það er erfitt að sækja sér þjónustu miðað við það þegar fólk er með alþjóðlega vernd samþykkta, svo gilda þau bara í eitt ár þannig að fólk gerir varla annað en að lifa milli vonar og ótta um hvort það fái framlengingu eða verði brottvísað,

af því að þar eigum við dæmi sem var rætt í þessum sal, var rætt, að mig minnir, í allsherjar- og menntamálanefnd varðaði sýrlenska fjölskyldu, hjón og tvær dætur sem komust í fjölmiðla. Það er einhvern veginn þá og aðeins þá sem kerfið bregst við af mannúð þessa dagana. Þessi fjölskylda komst í fjölmiðla og vakti nógu mikla athygli til að þingmenn færu að tala máli hennar, til að almenningur áttaði sig á stöðunni. Þetta var fólk sem var með vernd í Grikklandi en sú vernd var ónýt þannig að það flýði hingað. Vegna þess að málið hafði komist í fjölmiðla sá kærunefnd útlendinga að sér og brást við með skítamixinu sem ég nefndi hér áðan, með dvalarleyfi af mannúðarástæðum. Það var vegna þessa máls og mála eins og þess sem 36. gr. var samin eins og hún er. Hérna leggur síðan dómsmálaráðherra til að þingið snúi þeirri vinnu við, stroki út skýrt framfaraskref sem byggist á góðri vinnu í þverpólitískri sátt, og endurveki þennan draug úr eldri lögum. Reyndar má alveg spyrja sig hvort þetta standist önnur ákvæði laganna eða alþjóðlegar skuldbindingar varðandi flóttafólk, vegna þess að til að veita fólki þetta skitna mannúðarleyfi þarf í grunninn að komast að þeirri niðurstöðu að fólkið sé ekki flóttamenn. Er þá ekki farið að vefengja fyrri ákvörðun annars ríkis um stöðu viðkomandi sem flóttamanns, eitthvað sem við eigum ekki að gera?

Það sýnir ekki samstöðu með ríkjum sem geta ekki veitt flóttafólki þá mannúðlegu meðferð sem það á skilið. Þetta frumvarp sýnir hins vegar kaldrifjaða stefnu í málefnum hælisleitenda sem opinberast þetta skiptið enn frekar í því að aðeins eru gerðar orðalagsbreytingar til að koma til móts við pólitíska hagsmuni samstarfsfólks í ríkisstjórn. En ekki eru gerðar þær efnislegu breytingar sem sérfræðingar hafa kallað eftir í hvert einasta skipti sem þetta ógeðslega frumvarp skýtur upp kollinum. Það er skammarlegt.

Herra forseti. Við ræðum hér frumvarp til laga um breytingu á lögum um útlendinga og lögum um atvinnuréttindi útlendinga.

þá er það lagt fram aftur en í nokkuð breyttri mynd. Mig langar í upphafi máls míns að taka það fram að bæði ég og hv. þm. Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir gerðum fyrirvara við þetta frumvarp. Við teljum að það þurfi að skoða heildstætt áhrifin af þeim breytingum sem lagðar eru til í frumvarpinu og að sjónarmið um hagkvæmni og skilvirkni kerfisins megi ekki vera á kostnað mannúðar- og réttlætissjónarmiða almennt né heldur þegar litið er til stöðu fólks sem tilheyrir viðkvæmum hópum.

Það eru ýmis fleiri atriði sem þurfa að skoðast í nefnd. Við vitum að þegar við höfum fjallað um önnur mál sem tengjast breytingum á lögum um útlendinga er mjög margt sem kemur upp og mjög margt sem þarf að fara vel yfir með umsagnaraðilum. Eitt atriði sem mig langar að nefna, sem ég held að sé í grunninn mjög jákvæð breyting, er tillaga um fjölgun í kærunefnd útlendingamála. Það held ég að sé út af fyrir sig mjög gott og nauðsynlegt að leggja til. Hins vegar tel ég mikilvægt að nefndin skoði mjög vel umgjörðina um það, hvernig það er gert og hvernig það er sett fram. Ég ætla ekki að hafa á því

hverjir tilnefni í kærunefndina. Það er verið að gera jákvæða breytingu í þessu frumvarpi þegar kemur að atvinnuleyfum. En En mér finnst þau þó dálítið bundin við fólk með sérfræðimenntun. Það er auðvitað gott og og raunar mikilvægt að fólk með sérfræðiþekkingu geti komið hingað til starfa. En ég tel að við þurfum að skoða málin hér í víðara samhengi, hvort við gerum það með breytingu á þessu frumvarpi eða hvort það þurfi

að fólk utan hins Evrópska efnahagssvæðis geti komið hingað til dvalar og til að stunda atvinnu. Svo tel ég að það sé mjög jákvætt og öllum til hægðarauka sem hér er lagt til, þ.e. að fólk sem hefur fengið dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða eða sérstakra tengsla við landið verði undanskilið kröfu um tímabundið atvinnuleyfi. Ég held að við þurfum að skoða það í tengslum við þær breytingar sem ég nefndi áðan

hugsanlega fá leyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða. Þetta er atriði sem nefndin þarf að skoða mjög vel því að ég held að þarna sé klárlega að skoða, við viljum, held ég, öll að fólk sem á annað borð er komið hingað og er komið með leyfi til að dvelja á landinu geti jafnframt stundað hér atvinnu án þess að það þurfi að fara í gegnum flókið kerfi til að gera það. Herra forseti. Líkt og ég sagði í upphafi máls míns þá tel ég að það þurfi að fara mjög gaumgæfilega yfir frumvarpið og skoða vel hvernig þær breytingar sem hér eru lagðar til muni koma út og einnig hvernig þær breytingar sem lagðar eru til og eru nýjar, til viðbótar við hugmyndir að eldri breytingum sem við höfum áður séð, komi til með að spila saman. Það er mikilvægt að allsherjar- og menntamálanefnd vandi mjög til verka, fari yfir málið með gagnrýnum augum og að við missum aldrei sjónar á því því þegar kemur að þeim parti útlendingalaga sem snýr að flóttafólki og hælisleitendum að þar eigi mannúðar- og réttlætissjónarmið að vera það sem við höfum fókusinn á.

tíma: Hið illa sigrar þegar gott fólk gerir ekkert. Það er ekki nóg, virðulegi forseti, að mínu mati, að við gerum fyrirvara við einstaka greinar í málum þegar við höfum valdið í okkar höndum til þess að hindra þær. Hér er þetta frumvarp lagt fram, væntanlega eftir að hafa fengið samþykki þingflokks Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs. Það er þá í höndum þingmanna þess ágæta flokks, sem hefði aldrei lagt svona mál fram sjálfur, að stöðva það

Það er einmitt þess vegna sem mér finnst svo mikilvægt, og ég var að reyna að koma að hér í máli mínu, að þau geti fengið fengið dvalarleyfi í öðrum löndum þrátt fyrir að vera komin með stöðu í þessum löndum. Þetta er eitt af því sem ég tel að nefndin þurfi að fara mjög vel yfir, hvernig þetta spilar saman. Ég held að það skipti gríðarlega miklu máli að það standi skýrt í lögunum að að hægt sé að veita dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða. Það er til þess sem þingnefndir eru, til þess að fara yfir málin. Ég er búin að lýsa því hér að ég tel að

að vera það sem við höfum í huga. Það er það sem ég fer með inn í nefndarstörfin og mun meta frumvarpið út frá sem og þeim umsögnum sem berast um málið og skoða í kjölfar þess hvort gera þurfi breytingar á frumvarpinu eins og það er lagt fram og taka afstöðu til þess hvaða áframhaldandi þinglegu meðferð það eigi að fá. Ég tel hins vegar að það sé margt gott í frumvarpinu og skipti máli. En það á kannski ekki við um allt og það er það sem nefndin þarf að fara yfir í sinni vinnu og skoða.

nei við þessu tiltekna frumvarpi en segja já við því góða sem er í því og leggja þá fram gott frumvarp en ekki vont eins og það er núna. Þetta vald er í höndum Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs. Ég kann að meta nefndarstörf eins og aðrir hv. þingmenn vegna þess að það er jú þar sem hlutunum er stundum breytt. En er það mat hv. þingmanns, eftir að hafa hlýtt á ræðu hæstv. dómsmálaráðherra, eftir að hafa séð frumvarpið lagt fram nokkrum sinnum

það er umfjöllun um þessa augljósu punkta sem alltaf verða eftir. En í þetta sinn, ef við hendum málinu í nefnd gæti það orðið í lagi og þess vegna greiðir

Það gerir það að verkum að ég ætla ekki að gefa mér neitt fyrir fram um hvers konar breytingar væri hægt hægt að gera á frumvarpinu því að ég veit ekki enn þá hvaða umsagnir koma. En mér finnst hæstv. dómsmálaráðherra alveg hafa sýnt það í gegnum tíðina að hún sé til samtals og taki til athugunar þær umsagnir sem berast. Ég ætla að fara inn í það nefndarstarf sem fram undan er með það fyrir augum að vanda til verka. Og það verður bara að koma í ljós eftir því sem starfinu vindur fram hvernig ég met frumvarpið og mögulegar breytingar sem kunna að verða á því í meðförum nefndarinnar. Það er þannig sem störfin ganga fyrir sig.

leggja fyrir sjálf okkur og fyrir gesti okkar ákveðnar spurningar og fá svar við þeim og á grundvelli þeirra svara munum við síðan væntanlega taka afstöðu til málsins. Ég vænti góðs af þeirri vinnu og hlakka til hennar. Þá þurfum við, held ég, að taka afstöðu til einnar grundvallarspurningar og hún er þessi: hún er þessi: Er líklegt að það verði áfram svo, eins og við þekkjum dæmi um, að fólk sem hingað leitar, nauðleitarfólk, verði sent út á guð og gaddinn aftur til svokallaðra öruggra ríkja, þeirra þriggja ríkja sem þráfaldlega hafa verið nefnd hér; Grikklands, Ungverjalands og Ítalíu? Er líklegt

til hinna svokölluðu öruggu ríkja eða munu þessi lög breyta einhverju þar um? Og ég minni á að við höfum í núverandi lögum heimildir til að taka ákvarðanir af mannúðarástæðum.

Það er auðvitað atriðið sem sýnir okkur alvarleikann í stöðunni og hversu margir eru í erfiðri stöðu. Ég get ekki sagt til um það hvernig mál munu þróast og ég er því miður ekki viss um, hvorki með óbreyttum lögum um málefni útlendinga né með breytingum á lögum um málefni útlendinga á Íslandi, að við breytum þeirri staðreynd að það er allt of margt fólk í neyð. Hins vegar er í þessu frumvarpi verið að setja það í lög að börn sem beðið hafa úrskurðar í efnismeðferð fái hér hæli að tilteknum tíma liðnum. Við höfum séð þannig mál þar sem hefur verið sótt mjög fast,

að setja það inn að fólk geti fengið hæli af mannúðarástæðum þó svo að það sé með stöðu í öðru landi. Þetta eru atriði sem ég tel að skipti gríðarlega miklu máli inn í þá umræðu. ég held því miður að við gerum heiminn ekki góðan, hvorki með samþykkt þessara laga né með því að samþykkja þau ekki.

og gera það litla sem í okkar valdi stendur til að svo geti orðið, þó að það sé ákaflega lítið sem við getum gert.

Er líklegt að það verði áfram meginreglan að fólk sé á þessu færibandi, þessu flóttafæribandi, og verði sent aftur til ríkja sem ranglega eru talin örugg ríki, ríkjanna þriggja ríkja sem við höfum nefnt hér? Við erum öll sammála um að

Eigum við þá í nefndinni að taka höndum saman um að reyna að breyta þessu, reyna að hafa áhrif á þetta, vegna þess að við erum hér að fást við fólk? Herra forseti. Að sjálfsögðu er það hlutverk og markmið okkar hér að gera heiminn betri og ég held að við hv. þingmaður séum sammála um þá grunnskoðun. Ég tel að til viðbótar við þá löggjöf sem við höfum um málefni útlendinga leggjum við okkar af mörkum til að mynda í gegnum um þróunarsamvinnu sem við tökum þátt í til þess einmitt að draga úr því að fólk þurfi að flýja aðstæður á heimaslóðum sínum, og eins með því að stuðla að friðsamari heimi þar sem fólk þarf ekki að flýja vegna stríðsofsókna. Svo er það auðvitað það sem kemur til með að skipta meira og meira máli inn í framtíðina,

þær tillögur sem lagðar eru fram í þessu frumvarpi, hvernig ákvæðin tala saman,

með mannúð að leiðarljósi, skilvirkni á ekki að vera útgangspunkturinn. Að sama skapi skiptir auðvitað máli að fólk fái góða og raska meðferð, en hún á ekki að vera á kostnað innihaldsins. Það er þetta sem við þurfum að taka saman og púsla saman í nefndarstarfinu.

þá má einfalda þá stöðu sem maður er í með því að tala um að maður taki sér annaðhvort stöðu í jáinu

og haldi nokkuð fast í það. Ég sit, eins og kom fram áðan, í hv. allsherjar- og menntamálanefnd og þar kemur til kemur til minna kasta að skoða og vinna þetta mál áfram. Í þeirri vinnu hyggst ég taka sérstakt mið af umsögnum aðila sem ég tel að hafi sérþekkingu sérþekkingu á þessum málaflokki og þá horfi ég sérstaklega til Rauða krossins.

snöggan yfirlestur að hér sé kannski ekki um að ræða þær stóru grundvallarbreytingar á málinu sem kynnu að snúa mér til fylgis við það. Áfram Áfram erum við að horfa á færibandið sem öllu þykir varða að sé sem skilvirkast. Þegar ég tók þátt í umræðum um þetta mál síðast gerði ég mér það til dundurs að að telja hversu oft orðið skilvirkni kæmi fyrir í þeim drögum og það var 17 sinnum. Ég gerði það aftur í morgun og aftur kom upp sama tala, 17 sinnum skilvirkni. Skilvirkni getur verið ágæt og jafnvel nauðsynleg til að ljúka erindum og málum með farsælli niðurstöðu. Skilvirkni má samt ekki vera skálkaskjól. Hún má aldrei verða ópersónulegt stofnanaorð þar sem að baki býr skortur á mannúð og þar sem að baki býr neiið. Skilvirkni virkar best þegar hún fer saman við löngun til að segja já og vera í jáinu og þegar hún fer saman við mannúðina. Skilvirkni getur heldur aldrei verið markmið í sjálfu sér. Það er ekki hægt, þegar maður er beðinn um hjálp, að bera fyrir sig skilvirkni,

Þetta orð, skilvirkni, kemur svo oft fyrir í greinargerð frumvarpsins og höfundarnir virðast

að þeir skilji þetta orð bókstaflegum skilningi. Þetta sé virkni til að skila, hugsunin sé sú að skila fólki aftur á sinn stað, sinn upprunastað. En sá staður

gagngert þeirra erinda um heiminn að hafa það notalegt í þessari stöðu eins og stundum má skilja á sumum þeirra sem taka til máls um þessi mál, heldur er hér um að ræða raunverulegt fólk af holdi og blóði, raunveruleg örlög raunverulegs fólks. Og ekki bara það, heldur er líka um að ræða möguleika, vannýtta möguleika fólks til að gera eitthvað úr eigin lífi, til þess að gera eitthvað úr eigin hæfileikum, til þess líka að gagnast samfélögum sem það sækist eftir að verða hluti af.

af alls konar mannlegum eiginleikum og flóttafólk hefur ekki til að bera einhvern einn eiginleika, 60 milljónir manna hafa ekki til að bera einhvern einn eiginleika heldur er hér um að ræða mannkynið. Þetta er mannkynið sjálft, það er á flótta og sá flótti er rétt að hefjast. Þróun loftslagsmála hefur verið með þeim hætti á undanförnum árum, og á eftir að verða með þeim hætti, að sífellt fleiri svæði heimsins verða óbyggileg, með þeim afleiðingum að fjölskyldur flosna upp þar sem þær búa og fólk flosnar upp af stöðum sínum og leggur á flótta vegna þess að ekki er lengur líft. fylgja stríð, stríð um vatn og önnur landsréttindi, stríð um jarðnæði, stríð um pláss og stríð manna sem iðka stríð sem markmið í sjálfu sér, studdir til þess af hernaðarvélum sem koma frá stórveldunum

með þeim afleiðingum að það flosnaði upp og leitaði til Evrópu þar sem á móti því var tekið af mismikilli stórmennsku, mestri þó í Þýskalandi þar sem viðbrögð Angelu Merkel munu halda nafni hennar á lofti um langan aldur. Virðulegi forseti. Við erum að tala hér um mannúð og skilvirkni og hvort mannúð á að vera reglan eða hvort mannúð á að vera undantekningin frá færibandsreglunni,

Við þekkjum dæmi þess þegar það gerist að mannúðin hefur yfirhöndina. Það er þegar upp koma sögur fólks í fjölmiðlum. Það er þegar

það verður nær undantekningarlaust til þess að almenningur fær samúð með því. Almenningur fær samúð með hlutskipti þess vegna þess að almenningur sér sig í þessu fólki, vegna þess einfaldlega að þetta fólk er ekki atvinnumenn í flóttamennsku, heldur er þetta venjulegt fólk. Þetta fólk er almenningur. Það verður þá til þess að ráðamenn, ráðherrar, neyðast til þess, yfirleitt á elleftu stundu, að veita þessu fólki hæli af mannúðarástæðum,

Mannúð sem undantekning. Ég tel, herra forseti, að Ísland sé land með alveg gríðarleg tækifæri og ég tel að til þess að þau tækifæri verði að veruleika þurfi hér ótal hendur og fólk með alls konar hæfileika og alls konar menntun og alls konar bakgrunn. Ég tel að það sé ekki nóg að við felum vinnumiðlunum eða slíkum aðilum eingöngu að útvega það vinnuafl. Mér finnst að það sé eðlilegra og náttúrulegra að slíkt vinnuafl komi upp úr samfélaginu og komi m.a. og komi m.a. að utan, frá fólki sem sækist beinlínis eftir því að fá að búa hér og byggja upp líf sitt og tilveru. Ég held að slíkt fólk sé líklegra til að verða góðir og gegnir borgarar en aðvífandi vinnuafl sem starfar hér nokkra mánuði í senn og fer svo. Umfram allt tel ég að mannúðin og réttlætið eigi aldrei að vera undantekning og mannúðin og réttlætið á ekki einu sinni að vera frátekið handa þeim sem eru góðar manneskjur. á líka að vera í boði fyrir fólk sem er kannski gallagripir. Mannúðin á ekki vera umbun fyrir góða hegðun og hún á aldrei að vera fjarverandi við afgreiðslu mála. Ég tel, herra forseti, að mannúðin eigi að vera grunnregla í samfélaginu og að við eigum sem samfélag að taka okkur ævinlega stöðu í jáinu.

laganna, sem er meginreglan, um að ekki skuli senda fólk þangað sem líf þess og frelsi kann að vera í hættu. Og nú í þessu frumvarpi er að bætast við skoðun á dvalarleyfi af mannúðarástæðum í þessum málum þar sem heimilt verður að veita útlendingi með vernd í öðru ríki dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða geti hann sýnt fram á ríka þörf fyrir vernd, t.d. af heilbrigðisástæðum eða vegna erfiðra félagslegra aðstæðna viðkomandi eða erfiðra almennra aðstæðna í því landi sem honum yrði vísað til.

hvort það sé þá undantekning að 631 hafi verið veitt vernd á Íslandi 2020 og 531 veitt vernd 2019 og mun, mun færri synjað um slíka vernd: Getur maður talað um að það sé undantekning þegar svona stór hluti af þeim sem leita hingað hljóta hér alþjóðlega vernd og ríkan stuðning íslensks samfélags? Ég myndi ekki telja það undantekningu.

að mannúð og skilvirkni séu óhugsandi hvort án hins, þau hljóti ævinlega að fara saman. Ég talaði hér um færiband og ég talaði um mannúðarástæður sem undantekningu vegna þess að við vitum að að þau þrjú ríki sem hefur hér oft borið á góma í þessum umræðum, Ungverjaland, Ítalía og Grikkland, hafa ekki upp á að bjóða aðstæður sem eru boðlegar fyrir flóttafólk en þau hafa samt sem áður verið skilgreind sem örugg ríki af íslenskum yfirvöldum og fólk hefur verið sent þangað. Að sjálfsögðu hefur fólk fengið hér dvalarleyfi af mannúðarástæðum sem er vel, sem er jákvætt og lofsvert, en samt sem áður, á meðan þessi skilgreining er fyrir hendi og meðan fólk er sent út í þessar aðstæður þá finnst mér ekki hægt að tala um að mannúð sé grunnreglan.

Ég vil einfalt svar við þeirri spurningu. Við ráðum illa við það að svara fólki fljótt í kerfinu í dag. Fólk er að bíða í marga mánuði eftir afgreiðslu og alþjóðlegri vernd og sérstaklega sá hópur sem er í raunverulegri þörf fyrir alþjóðlega vernd, er hvergi með hana, er að flýja ofsóknir.

hverjar lausnir hans eru á því. Hvernig ætlar hann að gera vel í þessu kerfi með þeim fjármunum sem eru fyrir hendi? Það væri líka áhugavert að heyra frá hv. þingmanni hvað hann telur þá ekki

Telur hv. þingmaður að 77% veitingarhlutfall á alþjóðlegri vernd sé undantekning á mannúð miðað við hvernig kerfið okkar er?

slíkar tölur ekki á hraðbergi og ég er ekki búinn undir það að takast á við hæstv. ráðherra um þær tölur. Þekki þær ekki en á alveg áreiðanlega eftir að kynna mér þær. Ég veit hins vegar

vegna þess að fjárskortur hefur þar hamlað. Ég veit það líka, það líka, svo ég hamri enn á þessu sem ég nefndi í ræðu minni, að á meðan fólk er sent í þessar óboðlegu aðstæður á grundvelli úreltrar skilgreiningar á því hvað sé öruggt ríki og hvað ekki, þá er ekki hægt að tala um mannúð.

Ég hef nú kosið að nálgast þennan málaflokk með tvennum hætti, þ.e. að við eigum að sjálfsögðu að horfa til þeirra einstaklinga sem eru svo sannarlega í neyð og þurfa aðstoð og leita til okkar. okkar. Á sama tíma tel ég mjög æskilegt að við reynum að nýta þá takmörkuðu fjármuni sem eru til boða í þessum málaflokki með skynsamlegum hætti og við reynum að fá sem mest fyrir peninginn, eins og sagt er, þegar við erum að aðstoða fólk í neyð

Frumvarpinu var ætlað að gera stjórnvöldum kleift að afgreiða fljótt og örugglega umsóknir sem ekki leiða til veitingar alþjóðlegrar verndar. Frumvarpið náði ekki fram að ganga vegna ósættis í ríkisstjórninni og ég held að þetta frumvarp fari sömu leið. Það er mín skoðun. Vonandi kemur annað á daginn, en ég tel að það sé ekki samstaða innan ríkisstjórnarinnar um þetta mál. Það er brýnt að einfalda og hraða málsmeðferð umsókna svo það megi auka skilvirkni og stytta málsmeðferðartímann og draga úr óþarfa kostnaði fyrir ríkissjóð.

Ég tel að þetta frumvarp sé skref í rétta átt en gangi ekki nægilega langt hvað það varðar. Nú ber svo við að Ísland veitir bestu þjónustuna fyrir hælisleitendur í allri Evrópu og á Norðurlöndunum. Þetta hefur verið staðfest í tvígang hjá dómsmálaráðuneytinu á fundi með fjárlaganefnd. Þetta eru náttúrlega ákveðin skilaboð út í heim sem munu hafa það í för með sér að umsóknum um alþjóðlega vernd mun fjölga hér á landi.

íbúa eru umsóknirnar 18 hér á landi en þrjár í Noregi og Danmörku, þannig að það er augljóst að hér er gríðarlegur munur á og hluti af því náttúrlega er að hér er veitt góð þjónusta. En spurningin er þessi: Erum við viðbúin því að taka á móti miklum fjölda umsókna? Það gerðist t.d. í Noregi fyrir ekki svo mörgum árum síðan að það komu um 6.000 hælisleitendur að landamærum Noregs frá Rússlandi á nokkrum vikum. Stjórnvöld í Noregi voru ekki viðbúin þessu, þetta olli vandræðum og nokkuð hörðum orðaskiptum í norska þinginu og varð til þess að lögunum var breytt

að verði frumvarpið óbreytt að lögum sé ekki gert ráð fyrir því að það hafi í för með sér útgjaldabreytingar fyrir ríkissjóð sem svo nokkru nemur.

Þetta er jú málaflokkur sem fer stöðugt fram úr fjárheimildum. Rétt fyrir jól samþykkti Alþingi aukafjárveitingu vegna hælisleitenda upp á 400 millj. kr.

Þarna voru t.d. spurningar eins og hvaða leiðir ráðuneytið telur færar til að ná fram kostnaðarlækkun í málaflokknum.

Ég skal nefna eitt svar sem kom frá dómsmálaráðuneytinu. Það hljóðar svo: Þegar kemur að mati á kostnaði við umsækjendur um alþjóðlega vernd eru það mjög margar breytur úr ólíkustu áttum sem geta haft áhrif á niðurstöðu. Þetta er náttúrlega ekkert svar. Það er verið að spyrja um hvernig menn ætla að lækka kostnaðinn og þá er svarið bara: Það eru margar breytur úr ólíkum áttum sem geta haft áhrif á niðurstöðu.

sem ráðuneytið er að gefa í skyn, á sama tíma og lög um opinber fjármál segja að þetta geti ekki verið með þessum hætti. Lögin segja bara stopp þegar fjárveitingar eru búnar. Það er ósköp einfalt.

svör. Það er mjög mikilvægt að menn hafi það í huga að við höfum ekki ótakmarkaða fjármuni í þennan málaflokk. Það er bara þannig. Þess vegna hef ég ávallt verið þeirrar skoðunar að við eigum að nýta fjármunina sem best.

Kostnaðurinn er þannig að við gætum hjálpað 12–15 einstaklingum í Miðausturlöndum fyrir þann kostnað sem það kostar að hjálpa einum einstaklingi hér á Íslandi. Ég vil nálgast þennan málaflokk með þessum hætti, að við setjum aukna fjármuni í að hjálpa þeim einstaklingum sem búa nálægt heimaslóð og þurfa aðstoð þar. Verið er að veita fólki ágæta þjónustu á þessum svæðum.

góða þjónustu. Hún kostar að sjálfsögðu fjármuni og þarna getum við nýtt fjármunina mjög vel. En að sjálfsögðu eigum við að halda áfram að taka á móti kvótaflóttamönnum og gera það vel, eins og við höfum gert hér heima á Íslandi.

þess efnis að framgangur hins illa nærðist á því að góðir menn gerðu ekkert. Ég tek heils hugar undir þessa merku tilvitnun. Þarna er einmitt rót vandans: Hvað hefur alþjóðasamfélagið gert til að koma í veg fyrir styrjaldir og ofsóknir, sem eru jú rótin að því að hingað sækir fólk í leit að vernd, og til annarra landa? Hefur alþjóðasamfélagið gert eitthvað í því að það eru yfir milljón múslimar sem sitja í fangelsi í Kína

að þeir sem bera ábyrgð á átökum, styrjöldum, sem leiða af sér ofsóknir, axli sína ábyrgð.

Við getum ekki hjálpað öllum, því miður, en við getum hins vegar gert kerfið okkar skilvirkara og nýtt fjármunina betur. Ég mun halda áfram að tala fyrir því. Þetta kerfi, eins og öll önnur kerfi, er misnotað. Hingað sækja einstaklingar sem þurfa ekkert á þessu kerfi að halda og þeir þiggja þá þjónustu sem er í boði þar til þeir fá niðurstöðu, sem getur tekið marga mánuði. Það kostar peninga. Þessa peninga væri hægt að nýta til að hjálpa sannarlega nauðstöddu fólki nálægt sinni heimabyggð, eins og t.d. í Miðausturlöndum og ég rakti hér. Þannig að það þarf að sníða af þessa vankanta af þessu kerfi.

Þeir hafa fengið neitun en þeir koma aftur. Það eru dæmi um það, eins og ég nefndi hér í andsvari, að einstaklingur hafi komið hér fjórum sinnum og fengið alltaf sömu þjónustuna í marga mánuði. Það á ekki að vera hægt að spila svona á þetta kerfi.

og aðstöðuna þar. Í krafti stærðar sinnar hefur Evrópusambandið náttúrlega miklu meiri aflsmuni og fjármuni til að gera þetta vel.

að ná því markmiði að Evrópa taki sig á, ef við erum ekki með þá orðræðu að hún eigi að taka sig á, að það sé lausnin á flóttamannavandanum í Evrópu

En við höfum takmarkaða fjármuni, það er bara þannig, og við eigum að nýta þá sem allra best. Ég hef ákveðnar skoðanir á því hvernig á að nýta þá. Ég hef sagt það hér. Ég vil sjá þá nýtta meira innan þeirra svæða þar sem flóttamenn eru, eins og í Miðausturlöndum og í nágrannaríkjunum, vegna

að byrja með. Þessir einstaklingar eru ekkert endilega að leita til þessara landa, jafnvel allra síst, en vegna þess að Evrópa er staðfastlega ákveðin í því að klúðra þessu frá A til

að þrengja meira og byggja hærri veggi og eyða meiri peningum og byggja stærra og dýrara og hægvirkara bákn til þess að halda utan um þennan vegg og þessa varðmenn á veggnum. Það er ekki lausnin, virðulegur forseti, það er vandamálið. Það er vandamálið sem kostar þessar óheyrilegu upphæðir, sem ég er líka sammála hv. þingmönnum Miðflokksins um að séu of háar og að við séum að nota þær í kolranga hluti. En lausnin er þá ekki hærri veggir og fleiri varðmenn á þá veggi. Lausnin er að við beitum okkur fyrir því, þar á meðal með fordæmi, upp að því marki sem við getum skynsamlega, að Evrópa taki sig saman í andlitinu og auki frjálsræðið í þessum efnum sín á milli þannig að einhver sem býr í Grikklandi geti líka búið annars staðar. Ég vil minna á annað sem heitir EES-samstarfið

Frelsið er gott, ekki bara vegna þess að við erum hér syngjandi og valhoppandi hippar heldur af því að það er gott fyrir samfélög. Það er gott fyrir einstaklinga, gott fyrir okkur öll hér, enda þykjumst við öll, alla vega í töluðu orði, aðhyllast það í meginatriðum í það minnsta.

það væri svo óskilvirkt. Virðulegi forseti. Þetta stenst ekki heila hugsun. Þetta er ekki bara Íslandi að kenna. Þetta er Evrópu í heild sinni að kenna, enda er hvert einasta þjóðríki bara að hugsa hlutina út frá sínu afmarkaða þjóðríkissvæði, sem eru algjör mistök að mínu mati. Ég verð þá, fyrst

eða hvaða leið sé best fær til að ná því markmiði. En þegar kemur að því að hafa för fólks reglulega þá hljótum við að vera í sama liði. Við hljótum að vilja hafa þetta skipulagt.

það eru grundvallarmistök að það eigi að hólfa þetta vandamál niður í einstaka þjóðríki. Það eru grundvallarmistökin sem valda ofurálagi á tiltekin þjóðríki eins og Ítalíu og Grikkland.

Evrópa gæti það ef hún ákveddi að gera það. Þess í stað hugsa Evrópuþjóðirnar, eins og Ísland núna í þessum málum og öðrum, alltaf eins og vandamálið snúi einungis að því eina tiltekna þjóðríki. Það er ekki þannig. Virðulegi forseti. Flóttamannakrísan er í eðli sínu alþjóðlegt vandamál, alþjóðlegt viðfangsefni, og við verðum að vinna saman að því að vinna bug á því vandamáli. Það gerum við ekki með því sífellt að reyna að þrengja reglurnar og ýta fólki til annarra landa. ættum frekar að reyna að taka við þeim sem við þó getum, sem eru fleiri en við gerum í dag. Við gætum nýtt peningana betur en við gætum tekið við fleirum en við gerum í dag, miklu fleiri, hygg ég reyndar,

Virðulegi forseti. Hv. þingmaður kom inn á ýmislegt sem myndi krefjast lengra svars en tveggja mínútna andsvars.

þróast og við þurfum eðlilega að skoða löggjöf okkar í takti við það. Við erum núna að bregðast við þeirri stöðu til að geta tekið betur á móti þeim sem hingað koma og falla undir þá skilgreiningu að þurfa alþjóðlega vernd, eins og annars staðar í Evrópu, og

og að málaflokkurinn breyttist. Mér finnst svolítið eins og hæstv. dómsmálaráðherra hafi ekki hlustað á kjarnann í ræðu minni. Ég veit að við erum að bregðast við. Ég veit að við erum að breyta lögum. Gagnrýni mín snýr að því hvernig við breytum lögum.

að gagnrýna að væri alltaf fókusinn hjá okkur, að reyna að bregðast eins við. Vandinn er ekki að skána. Hann er ekki að batna, virðulegi

Virðulegi forseti. Svarið við spurningu minni er 0. Þess vegna spyr ég hv. þingmann, af því að hann er hér að þyrla ryki í augu fólks sem er að reyna að skilja flókið og viðamikið kerfi sem er ekki allra að skilja í heild sinni, enda eru mismunandi tegundir mála, mismunandi skilgreiningar á ýmsum hugtökum og flókið kerfi sem við höfum verið að reyna að þróa síðustu ár.

við höfum aldrei veitt fleirum alþjóðlega vernd. Og af hverju er það? Af því að kerfið virkar þannig að þeir sem koma og eiga rétt á henni og falla undir skilgreininguna, sama hversu margir þeir eru, fá alþjóðlega vernd. En við verðum að geta verið í stakk búin til að takast á við þann fjölda og þann hóp til að veita þeim alþjóðlega vernd og hraða þá ýmsum öðrum málum sem leiða almennt til neikvæðrar niðurstöðu. Þannig virkar kerfið. Þetta er allt öfugsnúið hjá hv. þingmanni sem reynir að þyrla upp ryki um slæmt og ómannúðlegt kerfi sem er það alls ekki. Við gerum vel. Við erum alltaf að reyna að gera betur en við viljum líka að kerfið ráði við

Það næst lítil samstaða um það. En þetta frumvarp snýst ekki um það. Það snýst um að við viljum gera betur og svara fólki fyrr, sem er partur af því.

Það er vegna þess að það fjallar ekki um hlutina á þann hátt sem ég vildi gera. Að hæstv. dómsmálaráðherra hafi lagt það fram eru ekki rök gegn málflutningi þess sem hér stendur. Hvað varðar Ungverjaland hlýtur hæstv. dómsmálaráðherra að vera að tala um einhvern annan hóp en sá sem hér stendur því að ég vísaði í greinargerð frumvarpsins. Þar stendur, með leyfi forseta: „Af þeim umsóknum sem bárust á tímabilinu 15. júní til ársloka 2020 voru um 70% mála, eða 288 af 407 umsóknum, frá einstaklingum sem þegar hafa hlotið alþjóðlega vernd í Evrópu, svo sem Ungverjalandi,

í mjög erfiðu og krefjandi umhverfi og fyrir það eitt að hv. þingmanni líki ekki einhverjar skoðanir sem þar koma fram. Það stendur að vísu þannig á að það koma mjög margar skoðanir fram á þessari útvarpsstöð vegna þess að það er opinn

Herra forseti. Við ræðum hér frumvarp til laga um breytingu á lögum um útlendinga og lögum um atvinnuréttindi útlendinga. Ég vil byrja á því að vísa til þess sem segir í greinargerð

er brýnt að rýna í þróunina í því skyni að meta hvort sú þróun eigi sér eðlilegar skýringar eða hvort nauðsynlegt sé að breyta regluverki eða framkvæmd hér á landi til að bregðast við stöðunni. Við slíka athugun þarf að taka mið af regluverkinu og framkvæmd hér á landi, alþjóðlegum skuldbindingum á þessu sviði en jafnframt regluverki og reynslu nágrannaríkja eins og hinna Norðurlandanna“ — eins og komist er að orði — „sem íslensk stjórnvöld bera sig gjarnan saman við.“ Þetta er ágætt og ég vil nota tíma minn hér til að fjalla lítillega um nýlega þróun á Norðurlöndunum, einkanlega í Danmörku og Noregi. En áður en ég kem að því vil ég víkja

og þar með gera framkvæmd þeirra skýrari og fyrirsjáanlegri og auka skilvirkni í málefnum sem undir lögin heyra.“ — Og undir þetta má taka. Síðan segir áfram, með leyfi forseta: „Verði frumvarpið óbreytt að lögum er ekki gert ráð fyrir að það hafi í för með sér útgjaldabreytingar fyrir ríkissjóð sem nokkru nemur en gefi færi á aukinni skilvirkni í málsmeðferð útlendingamála.“

með mjög bröttum hætti þó að úr því hafi kannski dregið vegna veirufársins. Herra forseti. Það verður ekki betur séð en að Norðurlöndin hafi söðlað um í stefnu sinni í málefnum hælisleitenda. Sterkur samhljómur er með Dönum og Norðmönnum í þeim efnum. Nýja stefnan felst í að veita fólki hjálp með atbeina alþjóðlegra stofnana, að styðja við fólk á heimaslóð þar sem fé nýtist sem best og gagnast sem flestum

að hælisleitendur sæki um í móttökustöðvum utan Evrópu. Þetta var lagt upp og gert að stóru kosningamáli fyrir

með sterkari hætti við evrópsk ferli um sameiginlegt evrópskt kerfi sem getur falið í sér stofnun sameiginlegra hælismiðstöðva utan EES og eflingu ytri landamæra Schengen-landanna.

á fréttamiðilinn Altinget, eins og þeir kalla hann, í því skyni að grípa til varna eftir harða gagnrýni á fyrrgreint frumvarp í danska þjóðþinginu en það er um heimild til að flytja hælisleitendur í móttökustöð utan Evrópu. Ríkisstjórnin leggur mjög þunga áherslu á þetta frumvarp og sumir kalla það rós í hennar hnappagati.

að við ættum að spyrja okkur sjálf hvers hælisleitendur og flóttamenn geti krafist og segist hann telja að svarið sé vernd. Það sé þó komið undir því að þeir fullnægi skilyrðum til að fá hæli. Ráðherrann skilyrðir svar sitt með því að bæta við að hælisleitendur og flóttamenn eigi ekki kröfu á framtíð í vestur-evrópsku velferðarríki: Við berum ekki ábyrgð á að milljónir manna taki sér bólfestu hér, segir hinn danski ráðherra í ríkisstjórn jafnaðarmanna. Í grein sinni segist ráðherrann telja að frumvarpið um móttökustöð muni leiða til umtalsverðrar fækkunar hælisleitenda á danskri grundu. Þetta leiði af sér aukið fé til að hjálpa fleirum á heimaslóð. Fleiri flóttamenn fái vernd nær heimkynnum sínum í stað þess að hætta lífi sínu í siglingu yfir Miðjarðarhafið þar sem fjöldi fólks hefur drukknað. Hann segir: Milljónir flóttamanna hafa fengið vernd í löndum utan Evrópu, kannski í samfélögum sem líkjast meira landinu þaðan sem þau flúðu en Danmörk gerir. Við í Danmörku skulum leggja okkar af mörkum til að flóttamenn fái vernd.

að fyrirkomulagið að flytja hælisleitendur til þriðja lands muni að sjálfsögðu gerast innan marka alþjóðlegra skuldbindinga sem Danmörk hefur undirgengist, slíkt sé forsenda fyrir samkomulagi við þriðja land. Vísar hann til lögfræðiálits sem staðfesti að alþjóðasamningar sem Danmörk á aðild að standi ekki í vegi fyrir þessu fyrirkomulagi. Nú taki við í næstu lotu að hefja með ákveðnari hætti viðræður við þau lönd sem dönsk stjórnvöld

leggur mikið upp úr því að umheiminum berist skýr skilaboð um að dönskum stjórnvöldum sé full alvara. Í því sambandi má vísa í nýlega frétt í

Ráðherrann segir að halda beri aðstreymi til Danmerkur í skefjum. Þetta spari stórfé við að senda úr landi hælisleitendur sem hafi fengið afsvar. Féð megi nota til að hjálpa miklu fleira fólki og betur á heimaslóð. Þetta er ítrekað af hálfu ráðherrans.

en það gerist handan danskra landamæra og vekur sjaldnast sömu athygli heima fyrir og hin eilífa deila um fólk sem tekist hefur að komast til Evrópu og Danmerkur.

áfram við kvótaflóttamönnum í samvinnu við Sameinuðu þjóðirnar, draga úr móttöku hælisleitenda en leggja sig fram við að hjálpa fólki á heimaslóð þar sem peningarnir nýtast sem best til að hjálpa sem flestum með það að markmiði að hjálpa þúsundum manna eða tugþúsundum eins og ráðherrann segir

spurning um skilvirkni og ráðstöfun á takmörkuðu fé og því takmarkaða fé verður að verja með skynsamlegum og ábyrgum hætti þannig að það gagnist sem best og nýtist sem flestum sem eiga undir högg að sækja og að við rækjum skyldu okkar gagnvart samtímanum, gagnvart þeim flóttamannavanda sem uppi er, með slíkum hætti að nýta fé sem best þannig að það gagnist sem flestum.

og sömuleiðis á 150. löggjafarþingi. Í bæði skiptin fengu þau frumvörp hörð viðbrögð, bæði af hálfu okkar þingmanna en líka af hálfu mannúðarsamtaka, félagasamtaka og stofnana sem starfa við mannréttindagæslu. mannréttindagæslu. Í dag þegar við ræðum þetta frumvarp hafa verið gerðar smávægilegar breytingar á því en því miður engar stórvægilegar efnislegar breytingar þó svo að hér hafi komið upp stjórnarþingmenn og haldið því fram. Líklega er það til að hafa aðeins betri samvisku í málaflokknum en engan veginn eru þær nægilegar til að hægt sé að una við þetta frumvarp. Það er nefnilega gamall, þreyttur, lúinn og óvinsæll kunningi sem enginn vill sjá og ekkert er því miður búið að lappa upp á af neinni alvöru heldur dúkkar hér upp frumvarp sem inniheldur nákvæmlega sömu pólitík og nálgun á málefni útlendinga sem hingað leita eftir alþjóðlegri vernd og áður á vakt Sjálfstæðisflokksins. Það fólk sem hingað leitar til okkar eftir alþjóðlegri vernd, eins og við vitum, er

burt frá stríðsátökum, sárafátækt og jafnvel afleiðingum loftslagsbreytinga á borð við þurrka og markvissar og hraðar breytingar á möguleikum fólks til ræktunar matvæla. En aftur að frumvarpinu. Mig langar samt að segja að hér eru jákvæð atriði sem mig langar að halda til haga um fjölskyldusameiningu. Það ákvæði hefur verið betrumbætt.

Þær athugasemdir Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna lutu einkum að frestun réttaráhrifa laganna, skilgreiningum frumvarpsins á bersýnilega tilhæfulausum og endurteknum umsóknum

á tilhæfulausum og endurteknum umsóknum flóttafólks. Hingað hafa komið upp þingmenn sem hafa talað um það fjálglega, án þess að geta vitnað í tölulegar heimildir, um að hér sé allt vaðandi í fólki með síendurteknar umsóknir um vernd á Íslandi. Það er bara því miður, herra forseti, ekki rétt.

Það eru örugglega einhverjar tilhæfulausar umsóknir frá fólki sem hingað kemur til að leita eftir alþjóðlegri vernd en að það sé meginuppistaðan í umsögnum fólks sem hingað leitar til okkar að það sé útgangspunkturinn í þessu frumvarpi er dapurlegt, herra forseti. Það er líka

hin ógagnsæi listi Útlendingastofnunar hafi verið uppfærðir með skýrum og gagnsæjum hætti um hvað teljist vera öruggt upprunaríki.

Það sýnir okkur bersýnilega aðstæðurnar í Grikklandi sjálfu og sömuleiðis að það er varhugavert

Það er miður og hvað þá núna þegar við höfum verið í rúmt ár í heimsfaraldri og ástand í löndum hefur verið mjög misjafnt til að taka á móti fólki á flótta. Annað sem mig langar að nefna í þessu frumvarpi er mannúðarsjónarmið sem er komið inn í e-lið 12. gr. lagafrumvarpsins og reyndar minnst á víðar.

Verður hvert mál hvers einstaklings skoðað fyrir sig út frá mannúðarsjónarmiðum? Þó svo að að orðinu til sé verið að liðka fyrir heimildir fyrir fólk sem hlotið hefur dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða til að vinna þá gildir það samt í takmarkaðan tíma og það er sömuleiðis ekki verið að tryggja hér stöðu þessa fólks heldur heldur það áfram að búa við slæma og ótrygga stöðu. Og hver er þá tilgangurinn,

Hér í salnum situr m.a. hv. þm. Guðmundur Andri Thorsson sem er varaformaður nefndarinnar og mun eflaust tryggja að nefndin fari vel og vandlega yfir þetta mál með gestakomum og umsögnum sem ég efast ekki um að verði margar líka að þessu sinni, eins og áður þegar þetta frumvarp hefur verið lagt fram með öllum sínum göllum en því miður færri kostum fyrir þau sem hingað leita. hingað leita. Annað í þessu frumvarpi eru staðhæfingar á borð við þær að Ísland sé að gera eitthvað betur í móttöku flóttafólks en aðrar þjóðir, við séum að taka á móti svo mörgum. Það er hreinlega rangt, herra forseti.

geta tryggt fólki mikil og nauðsynleg réttindi, þar á meðal börn sem fæðast hér á landi. Herra forseti. Það er til mælikvarði á það hversu manneskjuleg samfélög eru. Hann er sá hvernig við komum fram við þau sem minnst mega sín, hvort við útrýmum fátækt, hvort við styðjum við þau sem þurfa stuðning til að eiga mannsæmandi líf, hvernig við tökum á móti fólki sem til okkar leitar eftir alþjóðlegri vernd undan stríðsátökum, ofsóknum, sárafátækt eða afleiðingum loftslagsbreytinga.

Þær sýna nefnilega miklu jákvæðari afstöðu fólks en áður til samborgara okkar af erlendum uppruna og í raun og veru miklu jákvæðari afstöðu en

er ekki í takt við vilja fólks sem vill meiri mannúð, alvörumannúð, mannúðarsjónarmið sem þýða eitthvað vegna þess að það er greinilegur vilji til vilji til þess hjá fólki. Það eru því vonbrigði að sjá þetta frumvarp koma hér fram í þriðja sinn ekki meira breytt en raun ber vitni vegna þess að við þurfum meiri mannúð í þennan málaflokk. Við þurfum skýrari afstöðu og skýrari skilaboð um það, ekki fagrar ræður og fögur fyrirheit, heldur skýrari afstöðu og aðgerðir. Við þurfum líka að láta þessi mannúðlegu kerfi grípa fólk við erfiðar aðstæður og þegar við höfum tryggt réttindi fólks þá þurfum við að halda áfram að grípa utan um það fólk.

eftir því að við afgreiðum þetta mál með breytingum, ef við náum því í gegn, breytingum er grundvallast á mannúðarsjónarmiði

Herra forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til laga um félög til almannaheilla á þingskjali 1030, í máli nr. 603. Með frumvarpinu er lagt til að sett verði sérstök lög um félög til almannaheilla. Markmiðið með lagasetningunni er að skjóta traustari stoðum undir frjáls félagasamtök sem geta talist almannaheillasamtök. Vinna við frumvarpsgerðina á rætur að rekja til frumkvæðis Almannaheilla – samtaka þriðja geirans og undirbúningsstarfs á vegum félags- og tryggingamálaráðuneytisins og síðar atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis. Frumvarpið byggist á eldra frumvarpi sem lagt var fram á 145. löggjafarþingi af þáverandi iðnaðar- og viðskiptaráðherra, en það náði ekki fram að ganga. Í framhaldi af því voru gerðar breytingar á frumvarpinu til einföldunar og það lagt aftur fram á 149. og 150. löggjafarþingi en náði þá heldur ekki fram að ganga. Frumvarpið er nú lagt fram að nýju með þeirri meginbreytingu frá framlagningu síðast að íþróttafélög samkvæmt 5. gr. íþróttalaga falla ekki undir gildissvið þess nema svo sé tekið fram í samþykktum viðkomandi félags. Framangreind breyting er gerð til að koma til móts við athugasemdir sem bárust við frumvarpið við þinglega meðferð þess við fyrri framlagningar. Eins og fyrr segir er með frumvarpinu lagt til að sett verði heildarlög um félög til almannaheilla, þ.e. félög sem samkvæmt samþykktum sínum eru stofnuð til eflingar ákveðnum skýrt afmörkuðum málefnum til almannaheilla en er ekki komið á fót í ágóðaskyni fyrir félagsmenn. er átt við svonefnd hugsjónafélög sem stofnuð eru til mannræktar eða styrktar á einhverju sviði og beinast að ákveðnum einstaklingum sem uppfylla ákveðin skilyrði eða málefni sem nánar er skilgreint í samþykktum félagsins.

Önnur félagaform geta verið heppilegri séu fjármunir þegar fyrir hendi og til stendur að stýra þeim til hagsbóta fyrir ákveðið málefni, samanber lög nr. 19/1988, um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá, og lögum nr. 33/1999, um sjálfseignarstofnanir sem stunda Samkvæmt frumvarpinu er lagt til að félög til almannaheilla verði skráð í almannaheillafélagaskrá sem ríkisskattstjóri starfrækir en að skráin verði hluti af fyrirtækjaskrá. Lagt er til að skráning í almannaheillafélagaskrá verði valkvæð en þó geti opinberir aðilar gert það að skilyrði fyrir styrkjum, rekstrarsamningum og opinberum leyfum til félaga til almannaheilla að þau séu skráð í almannaheillafélagaskrá. Hugsunin að baki ákvæðinu er sú að eðlilegt sé að ríki, sveitarfélög, opinberar stofnanir og fyrirtæki í opinberri eigu geti gert það að skilyrði að almenn félagasamtök sem sækjast eftir fyrirgreiðslu hins opinbera uppfylli einhver lágmarksskilyrði um uppbyggingu og sýnileika svo hafa megi eftirlit með því hvert fjármunir hins opinbera fara

Í frumvarpinu er að finna ákvæði um stofnun félags til almannaheilla, meginefni samþykkta slíks félags sem og ákvæði um félagsaðild, svo sem um félagsmenn, inngöngu, úrsögn og brottvísun úr félagi. Einnig er í frumvarpinu að finna ákvæði um hvernig ákvörðunartöku skuli háttað, um almenna félagsfundi, um hvaða málefni skuli taka á dagskrá aðalfundar og um aðalfundarboð. Í frumvarpinu er enn fremur að finna ákvæði um stjórn félags, hlutverk hennar og ákvarðanir á stjórnarfundum. Einnig er að finna ákvæði um ráðningu framkvæmdastjóra og hlutverk hans, sem og hæfi stjórnarmanna og framkvæmdastjóra. Stjórnarmenn og framkvæmdastjóri skulu vera lögráða og skulu hafa forræði á búi sínu. Í frumvarpinu er kveðið á um að félag skuli kjósa einn eða fleiri endurskoðendur, endurskoðunarfyrirtæki og skoðunarmann eða -menn úr hópi félagsmanna til að yfirfara ársreikninga. Þá er kveðið á um að eigi síðar en mánuði eftir samþykkt ársreiknings skuli hann birtur á vef félagsins eða opinberlega með sambærilegum hætti. Í frumvarpinu er að finna ákvæði um slit félags, afskráningu, t.d. þegar félag er hætt störfum, og slit félags með dómi. Þá er að finna ákvæði um skráningu í almannaheillafélagaskrá en skráningin er valkvæð eins og fyrr segir. Í kafla um skráningu félaga til almannaheilla er að finna ákvæði um hvaða atriði skuli skrá og hvaða skjöl þurfi að fylgja með tilkynningu um skráningu. Lagt er til að eingöngu félögum til almannaheilla sem skráð eru í almannaheillafélagaskrá og falla undir gildissvið frumvarpsins verði heimilt að nota auðkennin „félag til almannaheilla“ og/eða skammstöfunina fta. í heiti sínu. Verði frumvarpið óbreytt að lögum er ekki gert ráð fyrir að það hafi áhrif á afkomu ríkissjóðs. Gert er ráð fyrir að kostnaður við skráningu í almannaheillafélagaskrá nemi einu stöðugildi hjá ríkisskattstjóra í allt að tvö ár og að þeim tímabundna kostnaði verði mætt með forgangsröðun innan heildarútgjaldaramma ríkissjóðs í komandi fjármálaáætlun og fjárlögum. Hæstv. forseti. Ég tel að hér sé á ferðinni mikilvægt frumvarp sem miðar að því að skjóta traustari stoðum undir frjáls félagasamtök sem geta talist almannaheillasamtök. Að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar til umfjöllunar.

ég er ánægð með að sjá að þetta frumvarp er komið hér fram. Það hefur nú verið í pípunum í nokkuð mörg ár eins og hæstv. ráðherra fór yfir. Mig langar að spyrja aðeins betur út í breytingar sem hafa verið gerðar á frumvarpinu frá því að það hlaut þinglega meðferð á 150. löggjafarþingi.

sem sérstaklega var talið æskilegt að haldið yrði í sjálfstæði hreyfingarinnar og forræði hennar á eigin málefnum, auk þess sem regluverk Íþróttasambands Íslands tæki til allra þeirra álitaefna sem snúa að hreyfingunni og starfsemi hennar.

þau félög sem tilheyra íþróttahreyfingunni óski eftir því að falla undir félög til almannaheilla og hvort það muni hafa einhver áhrif á íþróttahreyfinguna til frambúðar eða hvort staða hreyfingarinnar eða félaga innan hennar verði óbreytt.

ef það er vilji innan hreyfingarinnar til að nýta þær ívilnanir þá eru þær kröfur eins og þær eru og ÍSÍ hagar sér eftir því. En þetta frumvarp er bara óbreytt fyrir utan það að ÍSÍ og félög þar undir ráða því sjálf hvort þau eru

mun einfaldlega meta lagaumhverfið í heild og hvar hag þess er best borgið. Það eru að verða verulegar breytingar á því lagaumhverfi og kerfi sem

því að ýmiss konar félög og samtök standa fyrir mjög mikilvægri starfsemi á öllum sviðum, hvort sem það eru björgunarsveitir, íþróttastarf, hollvinasamtök ýmiss konar eða önnur almannaheillafélög.

Herra forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um tímabundnar endurgreiðslur til kvikmyndagerðar á Íslandi, nr. 43/1999, á þskj. 1031, máli 604. Efni frumvarpsins er í stórum dráttum tvíþætt. Annars vegar eru með frumvarpinu lagðar til nokkrar breytingar á lögunum í þeim tilgangi að bregðast við athugasemdum Ríkisendurskoðunar sem fram komu í skýrslu stofnunarinnar um endurgreiðslukerfi frá október 2019. Hins vegar er með frumvarpinu lagt til að gildistími laganna verði framlengdur til 31. desember 2025 en að óbreyttu falla lögin úr gildi í lok þessa árs. Nánar tiltekið snýr meginefni frumvarpsins að eftirfarandi atriðum: Í fyrsta lagi varðar það staðfestingu kostnaðaruppgjörs. Í frumvarpinu er lagt til að kostnaðaruppgjör kvikmyndaframleiðenda verði almennt staðfest af endurskoðanda en sé ekki endurskoðað að fullu eins og kveðið er á um nú. Þannig er horfið frá þeirri kröfu að kostnaðaruppgjör verkefna þurfi fulla endurskoðun í skilningi laga um endurskoðendur og staðfesting endurskoðenda látin duga. Hins vegar er lagt til að undanþegin þeim skilyrðum um staðfestingu endurskoðenda séu verkefni þar sem endurgreiðslufjárhæð nemur ekki hærri upphæð en 3 millj. kr. Jafnframt er skýrlega tilgreint að endurskoðandi þurfi ásamt stjórn og framkvæmdastjóra umsækjanda að staðfesta að kostnaðaruppgjör sé í samræmi við lögin og reglugerð en slík staðfesting af hálfu stjórnar og framkvæmdastjóra dugar ef um lítil verkefni er að ræða. Þessum breytingum er ætlað að efla eftirlit og skýra kröfur til umsækjenda og þá mun í reglugerð jafnframt verða skilgreint nánar hvernig staðfesting endurskoðenda skuli framkvæmd og á hvaða formi slík staðfesting skuli fara fram og fleira. Í öðru lagi varðar það afmörkun framleiðslukostnaðar. Ein af tillögunum í skýrslu Ríkisendurskoðunar felur í sér að endurskoða þurfi lögin með það að markmiði að skýra betur hvaða kostnaðarliðir falli undir stofn til endurgreiðslu. Ríkisendurskoðun telur mikilvægt að leggja ávallt mat á réttmæti þess kostnaðar sem sótt er um endurgreiðslu á og krefjast sundurliðunar á þeim framleiðslukostnaði sem fellur til. Til að koma til móts við þær ábendingar Ríkisendurskoðunar er lagt til að bætt verði við skilgreiningu í lögin um hvað teljist vera framleiðslukostnaður sem myndað getur stofn til endurgreiðslu og í kjölfarið er tilgreindur sá kostnaður sem ekki telst til framleiðslukostnaðar. Talin er þörf á að nefna sérstaklega ákveðna liði sem ekki teljast til framleiðslukostnaðar þótt þeir geti talist almennur rekstrarkostnaður framleiðslufélags sem heimilt er að draga frá tekjum af atvinnurekstri samkvæmt ákvæðum laga um tekjuskatt. Með frumvarpinu er því verið að afmarka skýrt þann kostnað sem myndar stofn til endurgreiðslu. Hugsunin að baki þeirri afmörkun byggist á því að hvatakerfi endurgreiðslna eigi fyrst og fremst að vera bundið við útlagðan kostnað við þá starfsemi eða verkþætti sem falla til við framleiðslu kvikmyndaverks sem fellur undir lögin.

Í þriðja lagi varðar frumvarpið framlengingu laganna og endurgreiðslukerfisins. Endurgreiðslukerfi vegna kvikmyndagerðar var sett á laggirnar árið 1999. Um er að ræða skilgreint ríkisaðstoðarkerfi sem fellur undir reglur EES um ríkisaðstoð og var samþykkt á sínum tíma af ESA.

Gildistími laganna hefur verið framlengdur fjórum sinnum og núgildandi lög renna að óbreyttu úr gildi í lok þessa árs. Í ljósi umfangs og þýðingar kvikmyndagerðar fyrir íslenskt efnahagslíf er með frumvarpinu er lagt til að gildistími laganna verði framlengdur á ný til ársloka 2025 og áfram verði veittar tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar hér á landi. Í fjórða og síðasta lagi er í frumvarpinu kveðið á um aðgengi að kynningarefni. Íslandsstofa hefur í dag það hlutverk að kynna endurgreiðslukerfi fyrir erlendum framleiðendum og rekur í því skyni verkefnið Film in Iceland. Talið er mikilvægt að þeir framleiðendur sem njóta endurgreiðslu á framleiðslukostnaði veiti Íslandsstofu aðgang að kynningarefni sem tengist viðkomandi verkefnum svo mögulegt sé að nýta það í markaðsvinnu Íslandsstofu. Þetta þykir eðlilegt og það þykir eðlilegt í sambærilegum styrkjakerfum erlendis. Með frumvarpinu er lagt til að kveðið verði á um slíka skyldu sem og gerð krafa um að tilgreint sé í kvikmyndaverkinu að það hafi notið stuðnings á grundvelli laganna. Með frumvarpinu er sem áður segir verið að sníða nokkra vankanta af núgildandi lögum um endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar í ljósi ábendinga Ríkisendurskoðunar með það að markmiði að tryggja hagkvæma nýtingu á þeim fjármunum sem veittir eru til endurgreiðslu og efla eftirlit með kerfinu án þess að íþyngja því eða gera það óþarflega flókið. Jafnframt er með frumvarpinu verið að framlengja endurgreiðslukerfið um fjögur ár eins og áður hefur verið gert. Hið íslenska endurgreiðslukerfi sem nú hefur verið starfrækt í um 20 ár er almennt talið alþjóðlega samkeppnishæft, einfalt og skilvirkt, í raun mun einfaldara og skilvirkara en sambærileg erlend ríkisaðstoðarkerfi. Mikil ásókn er í endurgreiðslukerfið og það styður þessa staðhæfingu. Kvikmyndaiðnaður á Íslandi hefur vaxið undanfarin ár og er orðinn mikilvæg stoð í okkar efnahagslífi með margvíslegum jákvæðum hliðaráhrifum, ekki síst hvað varðar kynningu á landinu. Ég tel mikilvægt að við styðjum áfram og eflum kvikmyndagerð í landinu eins og við höfum gert og séum vakandi um þróun mála í kringum okkur. Á sama tíma þurfum við að meta vel með hvaða hætti sá ríkisstuðningur er og hver heildaráhrif af slíku stuðningskerfi eru. eru. Auðvitað eigum við mjög mikil óinnleyst tækifæri þegar kemur að kvikmyndaiðnaði hér á landi. Með nýjum stúdíóum er til að mynda hægt að taka upp stærri hluta verkefna hér.

og að við séum á hverjum tíma viss um að það sé að skila okkur meiru í heildarumsvifum og það sé þar af leiðandi jákvætt fyrir landið allt að við séum með slíkt kerfi. Með það að leiðarljósi skipaði ég nýlega starfshóp á vegum ráðuneytisins sem hefur það hlutverk að meta núverandi endurgreiðslukerfi í samræmi við tillögur í kvikmyndastefnu fyrir Ísland frá október 2020. Starfshópurinn hefur þegar hafið störf en gert er ráð fyrir að hann skili tillögum sínum síðar á þessu ári

þegar við tökum fyrir þetta tiltekna frumvarp. Í greinargerð segir, með leyfi forseta: „Lögin fela í sér ríkisaðstoðarkerfi, en öll slík lög ber að endurskoða reglulega með tilliti til nauðsynjar og áhrifa.“ Ég ætla að fara aðeins betur í greinargerðina í ræðu minni hér á eftir en mig langar að spyrja hæstv. ráðherra í ljósi þess að núna er

Önnur lönd, til að mynda Kanaríeyjar, Írland, fóru strax í það að hækka endurgreiðsluprósentuna fyrir kvikmyndagerð- og framleiðslu í þeim tilgangi að koma til móts við tekjutap

Herra forseti. Ég ætla að koma með mitt besta ráð sem er að muna skammstöfunina FIN, það hefur hjálpað mörgum sem fara í kleinu þegar þeir þurfa að bera fram fjögur nöfn og þrjá titla. En það er rétt hjá hv. þingmanni að það eru vissulega lönd í kringum okkur sem eru með hærra endurgreiðsluhlutfall og það er alltaf spurning hversu langt við viljum ganga í þeim efnum. Það sem mér finnst skipta mestu máli er hvort kerfið okkar er gott eða ekki. Ég held að að fólk sem myndi gjarnan vilja sjá prósentuna hækka sé samt sammála um að kerfið sé gott. Það er skilvirkt, það er einfalt. Það er hægt að setja ofboðslega mikið undir stofnun sem er endurgreiðsluhæft. Það er mismunandi eftir löndum. En við þekkjum líka dæmi þar sem ýmist fylki, t.d. í Bandaríkjunum, eða ákveðin lönd hafa hækkað prósentuna þannig að á endanum var ýmist ekki lengur stuðningur við kerfið eða þá að erfitt var að sýna fram á að það væri áfram til heilla fyrir land og þjóð. Og þá var farið að grafa undan kerfinu, það fellt brott,

að ferðaþjónustan í heild sinni nýtur mjög góðs af þessari umfjöllun og athygli. Það er allt að þriðjungur ferðamanna sem hingað koma sem tók ákvörðun um slíkt eftir að hafa séð ýmist kvikmynd, þætti, tónlistarmyndband eða eitthvað efni sem er tekið upp hér. Þannig að samlegðaráhrifin eru vissulega til staðar.

því meira erum við tilbúin að gefa eftir og ívilna vegna þess að þá er alveg ljóst að það helst í hendur hvað við sem samfélag fáum út úr því líka þannig að ef verkefni eyðir umfram ákveðna fjármuni þá hækki mögulega prósentan. Þetta er hluti af því sem hópurinn er að skoða.

En þetta snýst um markmiðið, hvaða markmiði maður sækist eftir út frá tilteknu kerfi. Markmiðið hlýtur að vera að fá sem flest verkefni hingað til lands, stór verkefni þar sem milljarðar

það þarf bara að loka sárinu, það þarf að vinna hratt, hafa hraðar hendur til þess að sjúklingnum blæði ekki út. Ferðaþjónustunni hefur síðastliðið ár

Frú forseti. Eitt af því sem þarf að liggja alveg fyrir og snýr að þinginu sem fer með fjárveitingavaldið er að í fjármálaáætlun er til að mynda gert ráð fyrir 900 millj. kr. í endurgreiðslu. Fjárlaganefnd setti rúma 2 milljarða í lok síðasta árs í fjárauka til þess að mæta í raun þeim umsvifum sem voru þá hér á landi. Það sem mér finnst þurfa að liggja alveg fyrir er hvort við erum að tala um réttindakerfi, þ.e. ef verkefnið uppfyllir ákveðin skilyrði þá eigi það einfaldlega rétt á þessari endurgreiðslu, eða hvort við erum að tala um einhvers konar þak, fyrstur kemur, fyrstur fær.

vöxturinn er gríðarlega mikill og tækifærin eru til staðar. Það er alveg rétt að ferðaþjónustan líður mjög fyrir heimsfaraldur og ákvarðanir sem teknar hafa verið með tilliti til þess. En ef við værum að ráðstafa fjármunum í það blæðandi sár þá veit ég ekki hvort við myndum ráðstafa þessum fjármunum í það. Í mínum huga er kjarni málsins þessi: Erum við þeirrar skoðunar að þetta kerfi sé gott og það skili okkur meiru með því að hafa það á, og það auki umsvifin þannig,

skilmála. Við erum ekki að gera það núna, ekki með 25% endurgreiðslu vegna kvikmyndaframleiðslu. Og af því við erum

Í þeirri kvikmynd er Ísland sögusviðið að miklu leyti en vegna þess að við vorum ekki samkeppnishæf,

þarna kemur fyrst inn peningur. Fjármunirnir flæða inn í landið, um hagkerfið, streyma hér um

hundruð og stundum þúsundir starfa í kringum eina kvikmynd, oft störf sem eru til lengri tíma, í dágóðan tíma, mánuði, kannski ár. ár. Eitt leiðir af öðru, orðspori íslensks mannauðs og fólks sem vinnur við greinina er komið á framfæri í útlöndum, bæði í gegnum afurðina og í gegnum tengsl sem myndast í þessu samstarfi milli landa.

einsleitur hópur vinnur. Nei, við erum að tala um gríðarlega fjölbreytta flóru af störfum sem verða til við svona verkefni.

að halda að það sé raunverulegur pólitískur áhugi, efnahagslegur pólitískur áhugi fyrir því að gera Ísland að aðlaðandi stað fyrir erlend kvikmyndaverkefni, fyrir erlenda framleiðendur. Það er ekki nóg eitt og sér þetta flotta plagg hæstv. ráðherra.

Mikið væri ánægjulegt og skemmtilegt að þegar þessir árgangar útskrifast svo þá sé hér landslag, aðlaðandi landslag til að taka við þeim,

sem þorðu að loka sjúklingnum á meðan honum blæddi. Við erum að missa mannauð, íslenska reynslubolta úr kvikmyndaiðnaðinum, til útlanda, til Kanaríeyja, til Írlands.

Ferlar hafa verið þróaðir og prófaðir og öruggt vinnuumhverfi hefur skapast í kringum slíka framleiðslu. Þarna hafa skapast störf

Þarna eru atvinnusköpunartækifæri. Þarna er markaðssókn og landkynning eins og hæstv. ráðherra kom inn á. Þetta er landkynning án þess að leggja þurfi í beinan kostnað.

kringum það. Ég vil leggja áherslu á að þetta er landkynning án þess að leggja þurfi í beinan kostnað í upphafi.

íþróttum, hefur verið gert í fótboltanum. Þá hefur verið tekin pólitísk ákvörðun um að gera vel við

til langs tíma. Það hefur verið langtímahugsun í þeirri grein og hún hefur svo sannarlega skilað sér. Við þekkjum flest árangur íslenska landsliðsins í fótbolta hér um árið og þetta er grein sem

kannski það fyrsta sem fólki dettur í hug; leiklist, leikarar. Það er tónlist. Þetta er líka innspýting í tónlistargeirann. Þetta vinnur allt saman. Við sáum það fyrir norðan að Sinfóníuhljómsveitin hefur verið að taka upp tónlist fyrir erlend verkefni. Þetta er útflutningsvara sem hægt er að flytja út í gegnum internetið. Það þarf engin skip, eða flugvélar eða þessa klassísku frakt endilega. Þetta er útflutningsgrein. Hæstv. ráðherra kom líka inn á eftirvinnslu og að það væru tækifæri í henni og það er heldur betur satt og rétt. Eftirvinnsla kvikmyndagerðar er út af fyrir sig risastór iðnaður sem heldur

loft upp. Þetta eru svo borðleggjandi tækifæri fyrir land og þjóð, fyrir okkur til að ná okkur út úr þeirri kreppu sem nú

Það sé bara tekin pólitísk ákvörðun um að vinna saman að því að skapa dýnamískt umhverfi fyrir kvikmyndagerð á Íslandi.

Frú forseti. Ég er algjörlega sammála hv. þingmanni um okkar hlutverk og það skiptir miklu máli að við séum með dýnamískt umhverfi fyrir þessa atvinnugrein sem á að mínu viti bjarta framtíð. Framboð á efni hefur auðvitað aukist gríðarlega og við getum staðsett okkur vel í því.

Hv. þingmaður nefndi að við ættum að keppa við bestu kerfin. Kanaríeyjar eru með 50% endurgreiðslu þannig að ef við ætlum að keppa við bestu kerfin þá værum við væntanlega að huga að því að vera með 50% endurgreiðslu. Svo er spurning hvernig framkvæmdin er á kerfinu og hver skilvirkni þess er, sem ég leyfi mér að halda fram að sé miklum mun betri hér en þar. Mér fannst að hluta í ræðu hv. þingmanns því vera haldið fram að íslenskum kvikmyndaiðnaði blæddi blæddi stórkostlega. Ég er ekki sammála því þrátt fyrir að ég hafi líka heyrt dæmi um verkefni sem eru í öðrum löndum heldur en hér og því sé haldið fram að það sé vegna þess að kerfið hér nái ekki að grípa þau. Mig langar að spyrja hv. þingmann hvaða greining liggi að baki þessum 35% og hvort sú greining liggi fyrir sem gæti hjálpað til við slíka ákvörðun. Í kvikmyndastefnu er talað um að við þurfum

Það var pólitísk ákvörðun sem var tekin af ákveðnu hugrekki í upphafi faraldursins til þess að ná forskoti í samkeppni, til þess að segja: Hérna erum við og við ætlum að fá þennan iðnað til okkar.

breytingar á endurgreiðsluhlutfalli vegna átaksins Allir vinna valdi sveiflum á vísitölunni sem endurspegli ekki raunkostnað verksala og hafi þar af leiðandi óeðlileg áhrif á samninga sem eru tengdir við vísitöluna. Lagt var til að virðisaukaskattur yrði tekinn út úr vísitölunni. Af hálfu Hagstofu Íslands hefur verið tekið undir þau sjónarmið að betur færi á því að vísitala byggingarkostnaðar mældi ekki verð með virðisaukaskatti þar sem fyrirkomulag við húsbyggingar hefur breyst með árunum og færst frá einstaklingsframtaki til byggingarfyrirtækja. Fyrirtækin búa við fyrirkomulag inn- og útsköttunar og hafa því ekki tilkall til endurgreiðslna á virðisaukaskatti. Þá telur Hagstofa Íslands jafnframt að vegna tilkomu laga um Hagstofu Íslands og opinbera hagskýrslugerð, nr. 163/2007, þurfi í raun ekki lengur sérlög um vísitölu byggingarkostnaðar auk þess sem forsendur þeirra séu ekki lengur fyrir hendi. Meginmarkmið með því að leggja til brottfall laganna er að Hagstofu Íslands verði gert kleift að uppfæra aðferðir við mælingu og útreikning vísitölunnar í samræmi við alþjóðlega þróun aðferðafræðinnar. Hagstofa Íslands getur þá m.a. breytt aðferð hvað varðar virðisaukaskatt við mælingu vísitölunnar svo að hún verði í samræmi við framkvæmd annars staðar á Norðurlöndum

en mikilvægt þótti á þeim tíma að efla lagalegan ramma vísitölunnar vegna notkunar hennar í mati lánskjaravísitölu sem gefin var út á árunum 1979–1995. Lögin höfðu mikilvægt gildi fyrir Hagstofu Íslands þegar þau voru sett og tryggðu stofnuninni m.a. aðgengi að sérþekkingu, þar á meðal úr byggingariðnaði, var nauðsynleg til að tryggja gæði og trúverðugleika byggingarvísitölu, auk þess að skera úr um meðhöndlun söluskatts og síðar virðisaukaskatts í samræmi við það skattumhverfi sem þá var fyrir hendi. og opinbera hagskýrslugerð tóku gildi árið 2007 var settur rammi fyrir starfsemi stofnunarinnar sem getur leyst af hólmi þann hluta sérlaganna sem tryggir Hagstofu Íslands aðgengi að upplýsingum og sérþekkingu. Enn fremur má líta til þess að hlutverki vísitölu byggingarkostnaðar sem hluta af mati lánskjaravísitölu lauk eftir 1995 þegar lánskjaravísitalan var lögð niður. Þannig að þegar málið var tekið til skoðunar í forsætisráðuneytinu töldum við vera skýr rök fyrir því að lög um Hagstofu Íslands og opinbera hagskýrslugerð væru eftirleiðis fullnægjandi rammi fyrir útreikning vísitölu byggingarkostnaðar. Jafnframt vil ég nefna að byggingarvísitölur annars staðar á Norðurlöndum eru mældar og gefnar út í samræmi við þarlend hagstofulög. Frú forseti. Við samningu þessa frumvarps var haft samráð og óskað umsagna frá Hagstofu Íslands, Samtökum iðnaðarins, Framkvæmdasýslu ríkisins, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, Sambandi íslenskra sveitarfélaga og Seðlabanka Íslands. Auk þess voru áform um lagasetningu og drög að frumvarpi birt í samráðsgátt. Niðurstaða samráðsins var að ekkert væri því til fyrirstöðu að fella niður sérlögin enda mun Hagstofan áfram reikna og birta vísitölu byggingarkostnaðar. Frú forseti. Ég legg til að frumvarpinu verði vísað til efnahags- og viðskiptanefndar að lokinni þessari umræðu.